Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 7. izredne seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Anja Bah Žibert, Mateja Čalušić, Jožica Derganc od 11.00 do 14. ure, Franc Horvat od 16. ure dalje, Ferenc Horváth, Janez Janša, Suzana Lep Šimenko, Zoran Mojškerc, Gašper Ovnik od 9.00 do 12. ure,

Dejan Zavec, Damijan Zrim do 12. ure in sama bom odsotna od 16. ure dalje. Vse prisotne lepo pozdravljam! Vse tiste, ki se niso opravičili in manjkajo, bom povedala takoj po prvi

in za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 preko delovanja izdajateljev medijev v delni lasti oziroma pod vplivom političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank ter izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb in domnevno nezakonito vplivanje nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki jo upravlja Slovenski državni holding d. v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji, in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja: - financiranje političnih strank in organizacija volilne kampanje (politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred volitvami in med volilno kampanjo),

PREDVSEM V ČASU VOLILNE KAMPANJE. Zahtevo za uvedbo parlamentarne je na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Mojco Šetinc Pašek. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Mojci Šetinc Pašek. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Pred vami je predlog zahteve za ustanovitev prve parlamentarne preiskovalne komisije v našem mandatu. Odreditev parlamentarne preiskave zahtevamo zato, da preiščemo sume nezakonitega financiranja volilne kampanje za zadnje državnozborske volitve. S pomočjo parlamentarne preiskave bomo namreč lahko ocenili, kakšno je dejansko stanje in tudi ugotovili politično odgovornost nosilcev tudi najvišjih javnih funkcij pri morebitnih zlorabah in sumih kršenja zakonov, ki urejajo področja volilnih kampanj in financiranja političnih strank kakor tudi oglaševanja in medijsko zakonodajo. Ugotoviti je potrebno ali so nosilci javnih funkcij zlorabili svoje položaje za morebitno nezakonito financiranje svojih političnih strank tudi s pomočjo prikritega oglaševanja, fiktivnih pogodb za oglaševanje ter vseh drugih oblik politične propagande. Kakšna je bila vloga izdajateljev medijev v lasti oziroma delni lasti članov političnih strank kakor tudi izdajateljev medijev v lasti nekaterih domačih kot tudi tujih pravnih in fizičnih oseb v domnevno nezakonitem financiranju volilne kampanje. Je pri tem prišlo morebiti tudi do posrednega ali celo neposrednega financiranja ene od političnih strank? Je bil zakon, ki ureja volilno kampanjo, zato zlorabljen? Za razjasnitev dejanskega dogajanja glede sumov nezakonitosti v kampanji na letošnjih državnozborskih volitvah ter pri financiranju določene ali določenih političnih strank pa je treba preiskati domnevno nezakonito vplivanje nosilcev javnih funkcij na oglaševanje, ki so ga naročale in financirale tudi državna uprava, javni zavodi, javne agencije, javni skladi ter gospodarske družbe v lasti države, s katerimi upravlja Slovenski državni holding. Prav tako je v zvezi s tem potrebno v parlamentarni preiskavi preveriti vlogo posameznih oglaševalskih in lobističnih agencij ter nekaterih posameznikov, ki jih vodijo tudi za morebitno fiktivno sklenjene pogodbe v oglaševanju ter za druge prikrite storitve. Parlamentarna preiskava se bo dotaknila predvsem preiskave odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprav in nadzornike nekaterih večjih gospodarskih družb in podjetij v državni lasti ali z državnim deležem, in sicer Telekom Slovenije, Pošti Slovenije in Petrolu. O podjetju Telekom obstajajo sumi nezakonitega vplivanja političnih funkcionarjev na člane uprave in nadzornike, da so sklenili pogodbo o določitvi višine nadomestila za razširjanje televizijskih programov paketa MS TV v omrežje Telekoma, na podlagi katerega so bila izplačana nadomestila družbi Nova TV 24 SI. Gre za sum, da za to konkretno pogodbo ni bilo ustrezne pravne podlage, prav tako naj nebi bila ekonomsko utemeljena in sklenjena v poslovnem interesu družbe Telekom. Torej ali je prišlo do finančnega oškodovanja Telekoma na račun družbe Nova 24 TV, ki je tudi v delni lasti nekaterih članov stranke SDS? Poslanci bi v parlamentarni preiskavi ugotovili tudi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij glede sumov nezakonitega vplivanja na vodilne v Telekomu ob prodaji lastniškega deleža v družbi Planet TV v letu 2020 madžarski družbi TV2 Adria. Tudi tukaj namreč obstajajo sumi, da je prišlo do finančnega oškodovanja Telekoma na račun madžarskega kupca. Podobno bi preiskali primer ustavljenega postopka prodaje lastniškega deleža v družbi TS Media.

NovaTV24.si, Nova hiša d.o.o., Nova obzorja založništvo, Lanaka Media, Geopolar, Sifa, novinarstvo in druge storitve Silvo Farkaš Bodičita David Danijel s.p., Poslovno svetovanje in medijsko ustvarjanje Matija Gorenc s.p., Žan - storitve, Zavod Medgeneracijske Vzajemnosti, Poslovno svetovanje Gregor Tomše s.p., Kristjan Pahor s.p., Urška Cilenšek s.p., umetniško ustvarjanje, Villa Sapientiae, zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Beltinci, Mins Lazar, marketing, izobraževanje, novinarstvo in šport Marko Lazar PLP, novinarske storitve, Luka Perš s.p., TIHI, urejanje spletnih strani, Tihomir Mohor s.p. Konkretno, preiskali bi, ali so bili našteti uporabljeni za nezakonito financiranje odkritega in prikritega političnega oglaševanja in propagande pred in med letošnjimi parlamentarnimi volitvami. Gre za sume nezakonitega sklepanja oglaševalskih pogodb med naštetimi s podjetji v državni lasti, torej Telekomom, Pošto Slovenije in Petrolom, v katerem ima delež tudi država, ki naj ne bi bile v poslovnem interesu teh podjetij. Ugotoviti je potrebno vpliv posameznih političnih nosilcev in njihovo odgovornost glede sumljivih pogodb in sumov morebitnega finančnega izčrpavanja omenjenih državnih podjetij. Prav tako je namen parlamentarne preiskave razjasniti vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb z naštetimi izdajatelji medijev, ki jih je z njimi neposredno ali preko oglaševalskih agencij sklenila tudi država, torej Vlada oziroma ministrstva, državna uprava, javni zavodi, javne agencije in javni skladi. Ali so bile vse te pogodba sklenjene v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora? Gre za morebitno nezakonito ravnanje? Kakšna je bila vloga in vpliv posameznih nosilcev javnih funkcij na javne uslužbence, ki so sklepali te pogodbe? Postavlja se namreč vprašanje domnevno nezakonitega modela oglaševanja, v katerega so vpete tudi oglaševalske agencije, pa tudi državna uprava in javni zavodi, agencije in skladi, kakor tudi nosilci javnih funkcij, ki nosijo tudi politično odgovornost. Parlamentarna preiskava pa bi se dotaknila tudi vseh okoliščin financiranja in poslovanja gospodarskih družb Nova TV24, Nova hiša in Nova obzorja, predvsem, kako jih financirajo tuji lastniki, pravne in fizične osebe. Ali je pri tem financiranju prišlo do morebitnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS iz tujine? In kakšno je bilo v tem financiranju delovanje nosilcev javnih funkcij? Je šlo za morebitno nezakonito delovanje in financiranje ter kakšna je bila ob tem politična odgovornost nosilcev javnih funkcij? Preiskava bi morala zjasniti vse sume in okoliščine glede morebitnega vmešavanja v slovenske volitve iz tujine, iz tuje države. V zadnjih letih se je v Sloveniji okrepila vloga medijskih lastnikov iz Madžarske, ki so po dostopnih informacijah povezani z vladajočo madžarsko stranko Fidesz. Prav tako ni neznanka, da je že v preteklosti vlada Madžarske poskušala posegati v volitve v drugih državah, prav tako preko medijev, ki so jih financirala podjetja blizu madžarskemu premierju Viktorju Orbánu. Po poročanju tudi naših medijev, so najmanj 4 milijoni evrov, ki so jih Madžari od avgusta 2018 nakazali za financiranje medijev iz kroga SDS in politično obveščevalno medijsko operacijo, s katero so želeli zrušiti vstop Severne Makedonije v Nato, v Slovenijo prišli iz računov in podjetij, ki so jih v Londonu odprli člani iz najožjega kroga madžarskega premierja Viktorja Orbána. V tej operaciji so madžarski državljani iz Slovenije prenakazali 2 in pol milijona evrov. 1 in pol milijon evrov, pa je ostalo v Sloveniji. Od tega 1,2 milijona evrov v dvanajstih obrokih na računih družbe NovaTV24.si in še nadaljnjih 250 tisoč evrov na računu podjetja Nova hiša. Do kdaj je taka oblika financiranja medijev tekla? Kaj je v zameno za to dobila madžarska stran? Ali pa je bilo to madžarsko kosilo morda zastonj in nesebično pomoč, pa vendarle resno prepletena tudi z madžarskimi interesi glede ravnanj prejšnje Vlade in evropskih poslancev iz vrst SDS znotraj institucije Evropske unije v morebitno škodo Republike Slovenje. 4. TRAK: (NB) – 9.15 (Nadaljevanje) To so vprašanja na katera bo prav tako morala odgovoriti omenjena parlamentarna komisija. Z omenjeno preiskavo pa bi delo parlamentarne komisije zastavili širše. Ob ugotavljanju ali je prišlo do kršenja veljavne zakonodaje in zlorabe politične odgovornosti, je namreč potrebno preučiti tudi ustreznost sedaj veljavne zakonodaje, ki ureja zelo široko polje in sicer področja delovanja političnih strank, predvsem področja organizacije volilne kampanje, pa tudi kako in ali sploh je urejeno področje ustanavljanja, lastništva, izdajateljev medijev s strani političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank, kakšen je nadzor in sankcije nad prikritimi političnimi oglaševalskimi vsebinami in drugimi oblikami politične propagande v medijih v času, ki zajema širše obdobje volilne kampanje ter na sploh tudi vprašanje lastništva medijev. Te ugotovitve preiskovalne komisije nam lahko služijo kot temelj za pripravo sprememb več zakonov, ki urejajo področja oglaševanja, politične propagande, volilnih kampanj, delovanja in financiranje političnih strank kakor tudi medijske zakonodaje. Vse to pomeni, da je predlagana in zahtevana parlamentarna preiskava tudi v tem vidiku v najširšem možnem javnem interesu Republike Slovenije. Hvala lepa. Obveščam vas, da sem prejela dodatna opravičila in sicer: Katarina Šravs, Robert Janov, dr. Mirjam Bon Klanjšček, so opravičili današnjo odsotnost. Aleksander Prosen Kralj in Tereza Novak opravičujeta odsotnost od 18. ure dalje. Poslanci, ki niso opravičili današnje odsotnosti so Jernej Vrtovec, Aleksander Reberšek, mag. Branko Grims, Alenka Jeraj, dr. Anže Logar, Eva Irgl… A ha, vi ste tukaj, se opravičujem. če je v pisarni, potem lahko pride tudi sem. in Jonas Žnidaršič. To so poslanci, ki niso opravičili odsotnosti. Jaz sem vas prosila že enkrat, če ne morete priti, da opravičite svojo odsotnost. hodite med samo sejo ven, ampak ko pa sejo začenjamo, prosim da ste tukaj oziroma da se opravičite. Poslovnika vam pa zdajle ne bom brala, ga boste sami prebrali.

95. člen. Poslanec, ki ne more priti na sejo Državnega zbora ali njegovega delovnega telesa katerega član je, mora o odsotnosti in o razlogih zanjo obvestiti predsednika Državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje dan pred začetkom seje oziroma pred nadaljevanjem prekinjene seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile. Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje: zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju; službeno odsotnost po odobritvi predsednika Državnega zbora; izredni dopust odobren v skladu z zakonom in aktom Mandatno-volilne komisije; zadržanost poslanca seje delovnega telesa zaradi istočasne udeležbe pri delu drugega delovnega telesa katerega član je; zadržanost poslanca s seje delovnega telesa katerega član je, če ga po pooblastilu vodje poslanske skupine na seji nadomesti poslanec iz iste poslanske skupine; poslansko delo v volilni enoti v dnevih, ki so s programom dela Državnega zbora predvideni za delo poslancev v volilnih enotah; odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti vseh članov poslanske skupine, katere član je poslanec pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda; službeno odsotnost po odobritvi vodje poslanske skupine. Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje tudi zadržanost zaradi okoliščin, ki štejejo za višjo silo. Vodja poslanske skupine lahko odobri službeno odsotnost po zadnji alineji drugega odstavka tega čelna le v primeru, če zagotovi, da iz drugih razlogov, iz drugega odstavka tega člena na seji Državnega zbora ali delovnega telesa ne bo opravičeno odsotnih več kot tretjina poslancev te poslanske skupine. 5. TRAK: (TB) – 9.20 (nadaljevanje) Vodja poslanske skupine obvesti predsednika Državnega zbora oziroma delovnega telesa in Mandatno-volilno komisijo, o službeni odsotnosti s prejšnjega odstavka, najkasneje dan pred sejo Državnega zbora ali delovnega telesa oziroma najkasneje dan pred nadaljevanjem prekinjene seje. Generalni sekretar – zdaj pa, 96. člen – generalni sekretar oziroma sekretar delovnega telesa, po končani seji Državnega zbora oziroma delovnega telesa, pisno obvesti Mandatno-volilno komisijo o odsotnosti poslancev s seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa. 97. člen; za dneve neupravičene odsotnosti seje Državnega zbora ali seje delovnega telesa, poslancu ne pripada plača, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. člen; na podlagi obvestila odsotnosti poslanca s seje, predsednik Mandatno-volilne komisije obvesti poslanca, ki je bil neupravičeno odsoten o ustreznem znižanju njegove plače in drugih osebnih prejemkov. Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka ima poslanec pravico do ugovora. Pisni ugovor se pošlje komisiji v osmih dneh po prejemu obvestila. Ugovor zadrži izvršitev sklepa. O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru ugodi in sklep spremeni ali prekliče ali pa ugovor zavrne in potrdi veljavnost sklepa o znižanju plače in drugih osebnih prejemkov. Komisija poslanca, ki je vložil ugovor, pisno seznani s sprejeto odločitvijo. 99. člen; podrobnejši postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca zaradi neupravičene odsotnosti s seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa določi Mandatno-volilna komisija. Izvolite, gospa Godec; kaj imate vi postopkovno? zato vas prosim, da me ne prekinjate na začetku. Gospa predsednica, 93. oziroma 92., 93. člen govorijo o potekih seje. 93. člen piše, ko predsedujoči začne s sejo, obvesti Državni zbor, kdo od poslancev ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. Predsedujoči obvesti Državni zbor, kdo je povabljen na sejo. po Poslovniku ne ugotavlja, kdo je neupravičeno odsoten, o tem ugotavlja, to, kar ste potem prebrala, Mandatno-volilna komisija in generalna sekretarka in tako naprej. Danes smo začeli sejo 9 nič 2, ob 9. uri, nič, 2 minuti. Mene zanima, kakšno opravičilo ste imela, da vas ni bilo. Torej po Poslovniku prosim, da mi odgovorite na to vprašanje. Naslednje vprašanje pa je oziroma postopkovno pa je, da se držite Poslovnika, da se držite 93. člena. Na začetku ugotovite, kdo je odsoten, kdo je upravičeno odsoten oziroma kdo vas je obvestil o odsotnosti in da drugih ne izpostavljate. Če želite, po moje je to mobing poslancev. Gre za mobing ne samo tega dela, ki zdaj jaz govorim, ampak tudi vseh ostalih, ki bodo ob 12:05 šli na kosilo, ki bodo šli v pisarno se pripravljat za stališča, ki bodo šli na sestanke svojih poslanskih skupin ali vabljenih v poslanske skupine in tako naprej. Če mislite s tem delom nadaljevati, bomo v bistvu zahtevali tudi vaš odstop. Gospa predsednica, kadar niste predsedujoča, ne sedite v dvorani. Torej, potem mora podpredsednica, ena, druga ali naš podpredsednik, ugotoviti tudi vašo neupravičeno odsotnost. Tako da, še enkrat, moj postopkovni predlog je, predsednica, prosim, če se držite 93. člena, ugotovite, kdo vas je obvestil o svoji odsotnosti in da drugih poslancev ne izpostavljate. Še enkrat, različne odsotnosti so iz seje, tudi sami veste, da ne morete bit včasih v dvorani, ker imate pač sestanke in do sedaj, praksa, ki je bila in bo naprej, je ta, da ugotovite samo tiste, poveste tiste poslance, ki so upravičeno odsotni. Za druge pa naj službe ugotavljajo, ali so bili neupravičeno odsotni oziroma kje so bili, če je to potrebno, razprave/ Jaz mislim da, tudi koalicijski poslanci lahko povedo, da včasih niso v dvorani, zato ker imajo sestanke, gredo na kosilo. Pred vami je kladivo, s katerim udarite, ampak to ne pomeni, da ste v sodni dvorani ali da ste v šolski dvorani oziroma razredu. Nismo šolarji, nismo obsojenci, nismo priče na sodišču, ampak smo poslanci, izvoljeni od ljudstva, vi ste prvi med enakimi. Tako da prosim še enkrat, moj postopkovni predlog je, ugotavljajte po 63. členu Poslovnika kdo je opravičeno odsoten. Ostale poslance pa, prosim, ne omenjajte. Najlepša hvala. Spoštovana vodja poslanske skupine! Kot sem že prej rekla, ko se seja začne ugotavljam kdo je odsoten. In še naprej bom ugotavljala kdo se je opravičil in povedala bom pač kdo se ni opravičil. Med sejo hodite ven, neprekinjeno, hodite na kosilo, hodite na druge sestanke, tudi jaz hodim. In sem vam tudi rekla, da bo tako tudi naprej. Ko se seja začne pač, kadar bom jaz predsedovala, če bo kdo drug predsedoval, seveda, bo lahko imel drugačno prakso. Če bom jaz predsedovala bom ugotovila kdo je odsoten, kdo se je pač opravičil za odsotnost, kdo se pa za odsotnost ni opravičil. Imate vse možnosti, gospa poslanka oziroma gospa vodja poslanske skupine, da uporabite vsa pravna sredstva, ki menite, da so vam na voljo zoper moje ravnanje. Ampak, sej rekla, vas prosim, da opravičite svoj izostanek, če na sejo ne boste prišli. Glede vašega vprašanja, 9.02, ste me pa videli, da sem bila notri in sem tudi počakala, da vidim kdo bo še prišel po tej uri. Tako da… Če imate isti postopkovni predlog… Imate drug postopkovni predlog? Izvolite. Ne bom odnehala, ker tudi vidim, da se na drugi strani ne strinjajo z vami. Predsedujoči Državnega zbora, vsi štirje, štirje ste, vi ste predsednica, trije podpredsedniki, morajo imeti enake vatle za vse. Mora enako voditi. In če vi predlagate, da podpredsedniki vodijo drugače sejo Državnega zbora, potem ne morete biti predsednica. Ne morete biti. In moj postopkovni predlog, gospa predsednica, je ponovno, tudi zadnjič ste vi rekla, da boste zlorabila postopkovni predlog, ampak jaz ga ne bom. Sedaj vam bom samo še enkrat prebrala Poslovnik: 63. člen: »Ko predsedujoči začne sejo obvesti Državni zbor kdo od poslancev ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.« Nikjer ne piše, da predsedujoči ugotavlja kdo se ni opravičil na začetku seje. Sicer seja je sedaj, ura je 9 in 27 minut, predlagatelj je že imel svojo točko in vi sedaj sredi seje v bistvu ugotavljate kdo manjka. Torej, ni to kar sama govorite, torej, da na začetku seje ugotovite. Poleg tega, poslanci, pa bom rekla, ne samo na naši strani, ugotavljajo, da med vodenjem sej predsednica Državnega zbora komentira komentira stališča, komentira razpravljajoče kar po Poslovniku ne sme, ker se niste prijavila k razpravi. Torej, večkratno kršenje Poslovnika, gospa predsednica. Poleg tega danes to očitno eklatantno kršenje Poslovnika. In jaz bom kar uporabila besedo mobingiranje poslancev je nedopustno za predsednico Državnega zbora. In jaz vas res vljudno prosim v imenu vseh poslancev, pa če se kdo ne strinja naj se oglasi, lepo vas prosim, na začetku seje se dežite 63. člena Poslovnika in ugotovite kdo se je opravičil. In vsa lepo prosim ne izpostavljajte poslancev, ki niso trenutno v dvorani, ker tudi sama niste v dvorani. Ni nobenega problema. Normalno, da ljudje ne morejo sedeti 12 ur, da gredo vmes, tako kot ste dejala, ne vem, na različne sestanke, na kosilo in tako naprej. Ampak še enkrat, po Poslovniku predsednica Državnega zbora ugotavlja kdo se je opravičil in popolnoma nič drugega. Zato prosim, predsednica, da se držite Poslovnika in da se enako dogovorite z vsemi podpredsedniki, ki vas nadomeščajo kadar vi ne morete biti v dvorani. Še enkrat, nismo v sodni dvorani, nismo v šolski učilnici in niste učiteljica, ki boste ugotavljala kdo je neupravičeno odsoten. To ni vaša pristojnost.

Očitno imamo pri teh postopkih v poslovniku neskladja. Prebrali smo 95. člen, poslanci smo dolžni biti na seji. Strinjam se s tem, da moramo biti tu, to je naša služba; nismo v šoli, nismo v sodni dvorani. In če se že v skladu s 63. členom našteje ljudi, ki so opravičili svojo odsotnost in so izpostavljeni, se mi zdi pravilno, da so še bolj izpostavljeni tisti, ki svoje odsotnosti na začetku seje ne opravičijo. Imamo nekatere poslance, ki nikoli niso tu, in mislim, da je prav, da ljudstvo to ve, ker tudi meni in nam vsem očitajo, da nas ni v dvorani oziroma da nas je tako malo v dvorani, ko se sprejemajo tako pomembne odločitve. Zato podpiram to. Gospa Tereza Novak, postopkovno, izvolite. TEREZA NOVAK (PS Svoboda): Prosila bi kolegice poslanke in poslance, da pustimo predsednici, da vodi sejo, ker je to tudi njena naloga po poslovniku, in prosim, da ne ovirate dela. Gospod Jani Prednik, postopkovno. JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovana predsednica, poglejte, tudi sam sem bil izpostavljen, kot da me ni. To je neka nova praksa, ki jo vzpostavljate. Vi niste nad nami, vi ste samo prva med enakimi. Tudi sam sem bil prisoten v Državnem zboru, ker sicer ne bi v treh minutah prišel v dvorano. Vsi poslanci, verjetno tudi Poslanske skupine Svoboda, bomo tekom mandata opravljali takšne ali drugačne sestanke znotraj seje. Tako ne vzpostavljati nekega novega reda. Tisti poslanci, tudi naši in verjetno tudi Levice, ki pa jih ni, pa so se dejansko opravičili. poudarjam, da ne bom odstopila od tega. Na začetku seje ugotavljam, kdo se je opravičil in je odsoten. Povedala bom, kdo od drugih je tudi odsoten, pa nismo dobili opravičila. Lahko kasneje opraviči svojo odsotnost Mandatno-volilni komisiji. Izvolite, gospod Horvat. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Res je, ljudstvo mora vedeti. In slovenskemu ljudstvu bi rad sporočil, da se je predsednici Državnega zbora zgodil lapsus nobene zamere, da se razumemo, vsakemu se to zgodi -, prebrala je namreč, da se za današnjo sejo opravičuje poslanec Franc Horvat. Tega ni, tega poslanca ni. So pa službe Poslanske skupine Nove Slovenije včeraj pravilno, korektno – opravičile mene. Jaz sem pa Jožef Horvat, in sicer od 16. ure naprej; grem namreč na Ptuj, kjer imam zelo pomembno delo v volilni enoti. Toliko, zato da bo ljudstvo vedelo. Hvala lepa. Hvala vam. Tudi jaz se vam opravičujem, ker res piše Franc Horvat, in se vam opravičujem za to. Izvolite, gospod Cigler Kralj. Če je vaš cilj povečati prisotnost tu na licu mesta, v dvorani, na seji Državnega zbora, se da to doseči na več načinov. Da se doseči z nekimi pozitivnimi spodbudami. Sam, recimo, bi se na vašem mestu poslužil dogovora na kolegiju, spodbude vodjem poslanskih in priporočil, da skušamo biti več prisotni tu v dvorani. Zdaj ste ubrali neko drugo taktiko, ki je očitno, lahko rečemo, izjemno negativna in nekako, lahko rečemo, tudi neprimerna za uporabo v tem visokem zboru. Kolegica Godec je uporabila izraz mobingiranje poslank in poslancev, jaz bi tu dodal, da je to nek način, nek poskus discipliniranja vseh nas. In moram reči, da v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije zavračam tak način. In se pridružujem tistim, ki pozivajo k temu, da uberemo drugačne taktike. Verjamem, da se nihče od nas namenoma ne izogiba prisotnosti v tej dvorani. Tisti, ki ste bolj izkušeni, ki ste že več mandatov, bolj in bolje izkušate to,

In potem se zgražajo, je v pohujšanje ljudem, ko rečejo »Saj je čisto prazna dvorana, nihče ne dela«. To ni res. To ni res. Vsi vemo, da so vmes sestanki, druge obveznosti. Tudi vi jih imate. In pozivam k temu, da res prenehamo s tako prakso. Predlagam pa,

Tako, da kot sem že rekla, se strinjam z vami. Lahko opravimo posvet na to temo, lahko damo tudi predlog Komisiji za poslovnik, da razloži poslovnik. Je še kakšen postopkovni? Sem videla roko. Izvolite, gospa Lena Grgurevič. Jaz bom samo ponovila, 95. člen jasno piše: »Poslanec, ki ne more priti na sejo Državnega zbora ali njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o odsotnosti in o razlogih zanjo obvestiti predsednika Državnega zbora«. Oziroma vemo, kdo tukaj konkretno iz vaše skupine SDS, torej vaš predsednik, jaz mislim, da sem ga videla trikrat. Hvala lepa. Še vam postopkovni, potem pa gremo naprej, gospa Godec. Izvolite. predsednica, jaz bi vas prosila, da kolegici, ki nenehno, ki ne more živeti brez Janeza Janše očitno, poveste, da se je Janez Janša opravičil na to sejo. In da ima pravico tako kot vsi poslanci, da je prisoten ali ni prisoten in se opraviči. In vas ne briga, kje je poslanec, ker tudi mi, tudi mene ne zanima, predsednica, kje je gospa Grgurevič. Me ne zanima. Če se je opravičila vam, v redu. Če se ni, boste povedala oziroma bo Mandatno-volilna komisija ugotavljala. Zato vas lepo prosim, da gospe Grgurevič, ki v vsaki razpravi ni drugega kot Janez Janša, poveste, da gospod Janez Janša je poslanec tako kot vsi ostali in da naj neha s temi izpostavljanji posameznih poslancev, tudi drugih, ker je prav smešno. Hvala. Hvala lepa. Veliko poslancev je izpostavljeni javno, na Twitterju z raznimi pridevniki, pripombami. Tako da ni samo tukaj, da se izpostavlja. Veste kaj? Zaključili bomo tole. Šli bomo naprej. Se pa strinjam z gospodom Ciglerjem Kraljem – vam bom še dala besedo takoj, ja -, se pa strinjam z gospodom Ciglerjem Kraljem, ker je imel konstruktiven predlog, da se o tej zadevi pogovorimo in da vzpostavimo dobro prakso. Ker se mi resnično zdi, gospod Cigler Kralj, da ste dal dober predlog in da vzpostavimo dobro prakso glede prisotnosti na seji in ugotavljanja oziroma ne ugotavljanja, ker ne ugotavljamo, ugotavlja Mandatno-volilna komisija odsotnosti, ki je opravičena ali neopravičena. Izvolite, gospod Dejan prometnega zamaška na Celovški kot kolega Prednik, kot je dejal. Zdaj vi boste ta latinski izraz primus inter partes zagotovo poznali, ste dejansko prva med enakimi, ne nad nami kot je rekla vodja naše poslanske skupine. Tako, da tu vas prosim, da vzamete v obzir, da delati z izpostavljanjem imen na nek način neke sramotilne sezname kot da smo dejansko ne v šoli, kot da smo v vrtcu, glejte, je res nedostojno. Kar se pa tiče gospe spoštovane predsednice Odbora za pravosodje, smo jo zadnjič tudi čakali, se ni opravičila. Dobrih 5 minut smo čakali gospo Grgurevič. Ne vem, kje je bila, ni se opravičila. Torej dajte, če že imate take ideje, dajte prvo počistiti v lastnih vrstah. Hvala. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Torej moj postopkovni predlog je, da se skliče Komisija za poslovnik in da se postavi konkretno vprašanje

Prav tako pa opozarjam tudi na možnost Poslovnika, da se ugotavlja sklepčnost, lahko smo tudi kaznovani v tem konkretnem primeru, če nas ni tukaj in to se je tudi že zgodilo. Tako da, manevri možnosti so, ampak predlagam, da bodimo res konstruktivni,

gremo zdaj naprej z našo točko. Sledi predstavitev stališč Poslanskih skupin. Besedo ima poslanska skupina SD, gospod Predrag Bakovič. Izvolite. lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Da se vrnemo nazaj k temi dnevnega reda. V preteklih letih smo spremljali prizore, indice in morda tudi dokaze, ki napeljujejo na sume, da so nekatere posamezne politične stranke resno izigrale postavljena pravila, ki urejajo delovanje in financiranje političnih strank ter njihovo komuniciranje z javnostjo, organizacijami in financiranje volilnih kampanj, kot tudi določila predpisov o medijih, ki zagotavljajo njihovo neodvisnost od političnih strank in drugih centrov politične moči. Tudi laični opazovalci so v zadnjih letih zlahka opazili veliko pojavnost veleplakatov in drugih sporočil strank, ki so v času pandemije koronavirusa vodile Vlado. Ob vseh oglaševanj in komuniciranja ob avtocestah in središčih naseljih je bil tolikšen, da že bežen pogleda na cenike tržnikov tega oglasnega prostora pove, da izrednih in zakonitih virov financiranja politična stranka tudi če je močna in če je na oblasti, pač težko plača stroške, ki jih zahteva tak obseg komuniciranja. Kaj takega je mogoče zgolj, če je izpolnjena vsaj ena od dveh predpostavk, da to plačuje nekdo drug v imenu in za račun politične stranke, kar je pri nas prepovedano že od izbruha tako imenovane virmanske afere v 90. letih, ali pa da stranka zbira denar na način, ki ne upošteva omejitev, omejitev o maksimalni višini prispevka posamezne osebe ter prepovedi financiranja s strani pravnih oseb ali iz tujine. Izjemno problematično je lahko, če je politična stranka ali iz njene strani ustanovljena pravna oseba prejemnik sredstev v podjetjih v katerih je država solastnik, pa četudi je tak odnos zamaskirano poslovno sodelovanje in celo oglaševanje produktov družbe ciljnim javnostim. Nadalje slovenski predpisi vsebujejo stroge omejitve glede poslovnih dejavnosti, ki jih smejo opravljati politična stranka. Povzeto na kratko, je strankam prepovedana praktično vsaka tržna ali pridobitna dejavnost, razen založništva. In ravno tukaj je očitno moj manevrski prostor za možno zlorabo prav teh določil. Zlasti, če je tako stranka kot njeni vidni člani, ustanovitelji, vlagatelji in financerji cele vrste založniških in medijskih podjetjih z nejasnim poslovnim modelom katerega stalnici pa sta poleg izrazito pristranskega poročanja tudi nevzdržen poslovni model, odvisno od stalnega pritoka novih investicij in finančnih vložkov ter pogostega prepletanja političnih ter uredniško-novinarskih vlog. Še posebej zaskrbljujoče, čeprav to ni izrecno prepovedano dejstvo, da med vlagatelji v stranki na medijske projekte se pojavljajo tudi tujci, ki so za povrh tesno povezani z vladajočimi krogi v sosednji Madžarski. Tudi financiranje političnih strank stoji namreč strogo povedano, razen v zelo ozkem krogu izjem, ki se vežejo na delovanje strank v okviru evropskih internacional ter pri volitvah v evropski parlament. nekaterih to ni oviralo pri najemanju posojil iz tujine, za povrh še nepojasnjenega oziroma nejasnega izvora in v zneskih, ki bistveno presegajo zakonske omejitve. Očitno smo še daleč od države kakršna je sosednja Republika Avstrija, kjer so mediji in organi pregona zaznali sum vplivanja vladajočega kanclerja na delovanje medijev ter njihovo objavljanje rezultatov, merjenja javnega mnenja. sum je bil dovolj za odstop kanclerja, ki se s tem omogočil tudi lažjo preiskavo spornih dejanj, ki so očitani njemu in njegovi politični stranki. Republika Slovenija mora žal za to, da bi tovrstni postopki stekli, sklicati sejo parlamenta in odrediti parlamentarno preiskavo s katero se bo najprej ugotavljalo resnična dejstva in šele nato sklepalo o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij. Parlamentarna preiskovalna komisija obremenjena s tako obsežnim delom, ki bi ga morali opraviti represivni organi, bo imela zaradi tega zelo oteženo delo, stalno bo na preizkušnji tudi njena politična 10. TRAK (VI) 9.45 (nadaljevanje) nepristranost, zato se od članic in članov, ki bodo vanje imenovani, pričakuje tudi velika politična odgovornost ter sposobnost samoomejevanja. Vendar pa stanje stvari v državi žal ne omogoča druge poti. Dejstvo je tudi, da je zaradi poročanja redkih neodvisnih medijev z njimi seznanjena tako javnost kot tudi ustrezni organi, ki bi morali izvajati preiskavo. Politična odgovornost bo zato potrebno potrebno ugotoviti tudi za ustvarjanje stanja v katerem organi odkrivanja in pregona ne morejo, ne smejo ali ne želijo opraviti svojega dela. Delo preiskovalcev pa po sili razmer opravlja parlamentarna preiskovalna komisija. Zato v Poslanski skupin Socialnih demokratov podpiramo sprožitev parlamentarne preiskave, ki bo sistematično zbirala dejstva, proučila odločitve in presodila o morebitni politični odgovornosti, hkrati pa bo imela priložnost izpostaviti pomanjkljivosti uveljavljanja ureditve, ki omogoča izigravanje pravil, ki morajo veljati enako za vse. Njena in naša prva naloga pa mora biti povrnitev stanja v katerim pristojnim organom ni preprečeno ali oteženo njihovo osnovno delo, preiskovanje in opredelitev nepravilnosti ali kaznivih ravnanj. Parlamentarna komisija pa se lahko osredotoči na presojo politične odgovornosti za nastalo stanje. Hvala lepa.

Bistvo delovanja predlagane parlamentarne preiskovalne komisije bo preiskava suma nezakonitega financiranja kampanje političnih strank za letošnje parlamentarne volitve, natančneje za obdobje od 13. marca 2020 do datuma odreditve preiskave in v povezavi s tem ugotavljanje domnevno nezakonitega financiranja strankarske politične propagande v medijih s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij oziroma institucij ter subjektov iz tujine. Pri tem nas bo posebej zanimalo domnevno oškodovanje lastnikov oziroma države v Telekomu Slovenije zaradi sklenitve pogodbe o določitvi višine nadomestila za razširjenje televizijskih programov paketa MSTV v omrežju Telekoma in pogodb z družbo TV2Adria ter odločitev sprejetih v prodajnem postopku družbe TSMedia. Prav tako nas bodo zanimale okoliščine financiranja poslovanja družb NovaTV24.si, Nova Hiša, Nova Obzorja založništvo in TVAdria in predvsem ali je pri tem prišlo do nezakonitega financiranja stranke SDS iz tujine. Zato da Nova24TV, Demokracija in drugi s stranko SDS povezani mediji nemoteno delujejo in imajo denar za plače in druge stroške morajo, denimo, Madžari oziroma madžarski poslovni subjekti iz orbite Viktorja Orbána vanje vsako leto vložiti na milijone evrov. Po Janševem prevzemu oblasti pa se jim je pridružil še en vir, Telekom Slovenije, ki je televizijski hiši Nova24TV začel plačevati nadomestilo za distribucijo programov, ki je v primerjavi z drugimi nesorazmerno visoko. Gre za kričeč primer sklepanja oglaševalske pogodbe v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora, ki bo poseben predmet preiskave. Konkretno rečeno, zgolj mesec dni po nastopu Janševe vlade je Telekom sklenil pogodbo, s katero se je zavezal za plačevanje domene za distribucijo paketa programov Nova24TV, programov Agit propovskega medijskega trobila stranke SDS, legla in gojišča lažnih novic in sovražnega govora, medija, ki je ključni steber paramedijskega imperija, ki ga gradi stranka SDS in ki ga več neodvisnih virov povezuje z madžarskim režimom Viktorja Orbána. Poleg tega pa so mnogi visoki funkcionarji stranke SDS delničarji te propagandistične TV hiše, kar je povedno samo po sebi. Zanimivo je, da Telekom pred tem omenjene odmene ni plačeval. Po nastopu Janševe vlade pa se je zavezal, da bo za paket programov v katerem je Nova24TV nenadoma plačeval okoli milijon 224 tisoč evrov letno oziroma 0,6 evra mesečno na naročnika,

Za nameček pa je Telekom Novo24TV v programski shemi umestil med programe z višjo gledanostjo, čeprav je običajni vrstni red glede na delež gledanosti, večji kot je, višje so postavljeni po vrstnem redu v programski shemi. Pomemben predmet preiskave bo tudi neposredno ali posredno oglaševanje vladnih služb in ministrstev, javnih zavodov, agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb, s kapitalsko naložbo države, ki jih opravlja Slovenski državni holding. preiskavo želimo oceniti dejansko stanje in ugotoviti morebitno politično / znak za konec razprave/ odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi vplivali oziroma bili vpleteni v sklenitve sumljivih pogodb in s tem morebitne nezakonitosti.

Skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Mojco Šetinc Pašek je Državnemu zboru predložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za oceno dejanskega stanja in ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma pod vplivom političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank ter izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb, in domnevno nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki jo upravlja Slovenski državni holding, v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji, in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področje financiranja političnih strank in organizacije volilne kampanje in ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajalskih medijev. Poslanci in poslanke Svobode smo si enotni v tem, da je po končanih državnozborskih volitvah, konstituiranju Državnega zbora in oblikovanju Vlade nastopil čas, da se raziščejo in razčistijo vsa vprašanja, v zvezi z nepravilnostmi pri financiranju političnih strank in njihovimi volilno naravnanimi aktivnostmi že pred začetkom in med uradno volilno kampanjo, ki že dlje časa burijo duhove in se vlečejo, še vedno pa ostajajo nerazčiščene. Menimo, da je prav, da se delovanje medijev v lasti političnih strank ali njihovih funkcionarjev in članov ter z njimi povezanih oseb razišče, tudi iz drugih razlogov, saj smo bili v preteklosti tako na volitvah v Državnih zbor leta 2008, kot tudi v letu 2018, že priča temu, da so mediji poskušali vplivati na volitve poslancev v Državni zbor oziroma prikriti volilno propagando ter sporno financiranje volilne kampanje ene od političnih strank. V Poslanski skupini Svoboda se strinjamo, da se razišče delovanje teh medijev in njihovo financiranje, ker smo prepričani, da noben medij glede na lastništvo oziroma dejstvo, da so njihovi izdajatelji v lasti političnih strank in njenih funkcionarjev ali članov in z njimi povezanih oseb, ne sme predstavljati orodja političnega marketinga ter omogočati politični stranki, da izigrava in krši medijsko in zakonodajo o političnih strankah ter o volilni kampanji. Finančne mahinacije so namreč za politične stranke najbolj privlačne ravno pred in v volilnem času. Omenjene nepravilnosti pa v javnosti in pri volivcih zmanjšujejo zaupanje v delovanje ne zgolj strank, ki kršijo 12. temveč celotnega političnega oziroma strankarskega sistema, vzbujajo pa tudi dvom v legitimnost doseženih rezultatov na volitvah in postavljajo vprašanje samostojnosti pri nadaljnjem delovanju političnih strank v zakonodajni in izvršni veji oblasti, saj, kot pravijo, nobeno kosilo, predvsem in še posebej tisto, ki ti ga plačajo tujci, ni zastonj. Pomoč tujih političnih in pravnih akterjev namreč nikoli ni nesebična, temveč prepletena z njihovimi interesi tako v slovenskem gospodarskem kot tudi mednarodnem političnem prostoru. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da se parlamentarna preiskava v javnosti pojmuje predvsem kot institut nadzora, ki je namenjen opoziciji in nadzoru nad vlado in njenim političnim ter upravnim delovanjem. V zvezi s tem bi radi opozorili, da je bil institut parlamentarne preiskave v pravni red Republike Slovenije uveden s 93. členom Ustave Republike Slovenije že leta 1991 in da je takrat ustavodajalec oziroma zakonodajalec zelo široko opredelil njegov namen. Določba 93. člena se glasi: »Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena«. Navedena določba je urejena tudi z Zakonom o parlamentarni preiskavi in Poslovnikom o parlamentarni preiskavi. Iz teh aktov, ki sta konkretizirala ustavni institut parlamentarne preiskave, pa izhaja, da se parlamentarna preiskava o zadevah javnega pomena opravi, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odločanje Državnega zbora, in sicer o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij ali javnih pooblastil, za spremembo zakonodaje na določenem področju in za druge odločitve Državnega zbora, ki so v njegovi pristojnosti. To pomeni, da se v parlamentarni preiskavi ugotavlja in ocenjuje dejansko stanje o zadevah javnega pomena tako s političnega kot tudi iz zakonodajnega in ostalih vidikov, ki so v pristojnosti Državnega zbora. Na ta način vsaka sestava Državnega zbora samostojno raziskuje dejanska stanja, katerih razjasnitev šteje za potrebno zaradi uresničitve svojih ustavnih pristojnosti pa tudi zagotavljanja legitimnosti svoje oblasti, četudi gre torej za pretekla ravnanja bivše oblasti in četudi preiskavo opravlja nova vladajoča večina, ki v prejšnji sestavi še ni sodelovala. Kot veste, je bila v prejšnjem mandatu Državnega zbora odrejena parlamentarna preiskava, s katero je želel Državni zbor ugotoviti dejansko stanje glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v NKBM s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb. Preiskava naj bi ugotovila tudi politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja SDS in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami leta 2018. Preiskovalna komisija, ki je vodila preiskavo, svojega dela ni končala oziroma Državni zbor končnega poročila o poteku in ugotovitvah preiskave ni obravnaval, saj ga komisija ni sprejela. Zasluge za to gredo predvsem predsedniku preiskovalne komisije iz vrst vladajoče koalicije oziroma Poslanske skupine Konkretno, ki je zavlačeval z delom komisije in se tudi sicer postavil povsem na stran vladajoče koalicije. Ni se aktivno vključeval v preiskavo, ni pregledoval prejetega gradiva komisije, temveč je vseskozi čim bolj zavlačeval njeno delo na način, da ni prišlo do končnega epiloga in da je osnutek končnega poročila obležal v predalih komisije. Poleg tega osnutek poročila ni zajel vseh bistvenih ugotovitev, ki izhajajo iz pridobljenega gradiva – in tega ni malo. Zato se je nekdanji predsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer tik pred iztekom mandata odločil za vložitev naznanila suma kaznivega dejanja oškodovanja državnega premoženja oziroma kapitalske naložbe, ki jo ima država v telekomunikacijskem podjetju Telekom Slovenije. Bivši predsednik preiskovalne komisije je na podlagi pridobljenega gradiva preiskovalne komisije podal oceno, da so politični akterji nezakonito vplivali na to, da vsak naročnik kabelske televizije pri Telekomu Slovenije plača iz svojega žepa 7,20 evra na leto za to, da Nova24TV sploh lahko deluje oziroma normalno finančno posluje. Iz gradiva preiskovalne komisije izhaja, da je stranka SDS oziroma da so posamezni člani stranke in z njimi povezane osebe ustanovili televizijo Nova24TV, ker je bil predsednik SDS Janez Janša prepričan, da stranka potrebuje svoje medije, preko katerih bi širili svojo strankarsko propagando. Vendar so kmalu ugotovili, da televizija ne bo finančno preživela, zato so se najprej obrnili po pomoč k Madžarom. Julija 2015 je bila ustanovljena televizija Nova24TV oziroma delniška družba NTV24, d.d., za katero so ustanovni člani zbrali okrog 110 tisoč evrov ustanovnega kapitala. Med ustanovitelji so bili večinoma člani in podporniki stranke SDS, ki je bila glavna pobudnica nove televizije. Koordinator projekta je bil Boris Tomašič, član SDS, pa tudi večina ostalih ustanoviteljev je prihajalo iz takrat največje opozicijske stranke. Ustanovitveni kapital je vplačalo takrat kar nekaj poslancev v Državnem zboru, pa tudi drugi znani člani SDS, na primer, Alenka Forte, Mojca Škrinjar, Silvo Berdajs, Albert Pavlič, Rajko Janša, Dušan Mikuš in drugi. Največja delničarka z 20 % deležem pa je postala Klavdija Snežič, žena razvpitega davčnega utajevalca Roka Snežiča, ki je danes predmet mednarodne kriminalistične preiskave v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini. Istega leta, avgusta, so na skupščini delničarjev izglasovali dokapitalizacijo družbe in pričakovali, da bodo s prodajo novih delnic zbrali okrog 3 milijone evrov. To naj bi zadoščalo za prvi dve leti delovanja, ob predpostavki, da ne bo nikakršnih komercialnih prihodkov. Jeseni 2015 je bilo mogoče na poštah po vsej Sloveniji kupiti delnice Nova24TV; nakupna cena je bila 100 evrov za delnico. V javni ponudbi se je zbralo okrog 920 tisoč evrov kapitala, torej manj kot tretjina predvidenega oziroma želenega. Ker je družba zbrala manj denarja od predvidenega, je zato imela vse več finančnih težav, saj je, kot kaže, podcenila stroške in tehnično zahtevnost televizije, zato je Nova24TV že v prvem letu oddajanja ustvarila nekaj manj kot milijon evrov izgube. Zato so marca 2016 glavni delničarji sklenili, da je televizija postala nepridobitna, da lastnikom preostalih delnic ni bilo treba izplačevati morebitnih dividend, ki so bile sprva obljubljene. Kmalu zatem so v lastništvo Nova24TV vstopila tri madžarska medijska podjetja: Ridikul Magazin KFT, Modern Media Group SRT in Ripost Media KFT. Ta so skupaj postala največji lastniki Nova24TV, s skoraj 90 % lastniškim deležem, med večjimi lastniki pa je še vedno ostala Klavdija Snežič, katere delež danes znaša okrog 2,5 %. Modern Media Group in Ripost Media sta nato prodala svoje deleže drugima madžarskima podjetjema Okeanis Media in Hesperia. Ti medijski vlagatelji sodijo v krog madžarskega premierja Viktorja Orbana. Dva najpomembnejša madžarska medijska operativca v Sloveniji Peter Schatz iz Ripost Media in R-Post-R pa še Ripost, d.o.o., in Agnes Adamik, Hesperia. Ta dva veljata za slamnata lastnika, saj medijskih nakupov in financiranja teh medijev ne opravljata s svojim denarjem, temveč prikrivata dejanske lastnike. Stranka SDS je še danes solastnica družbe Nova obzorja, Janez Janša je manjšinski delničar Nove hiše z vložkom v vrednosti 2 tisoč 500 evrov. Poleg tega pa so bili oziroma so še vidni člani in funkcionarji SDS člani poslovodstev teh družb. Sicer pa so bili v organih upravljanja in nadzora, poleg omenjenih Madžarov, člani organov stranke SDS in javni funkcionarji iz vrst SDS, in sicer v nadzornem svetu družbe NTV24 člani: Agnes Adamik, Peter Schatz, Klavdija Snežič, Boris Tomašič, Aleš Hojs, Vinko Gorenak in Božo Predalič. Izvršnih direktorjev je bilo v omenjenem obdobju kar 6, in sicer: Andrej Kregar, Peter Štrbenk, Božo Predalič, Mihael Hočevar, Damjan Damjanovič in Aleš Hojs. V Novi hiši sta bila direktorja Aleš Hojs in Boris Tomašič. Na Novih obzorjih so bili direktorji: Božo Predalič, Mihael Hočevar in Miro Petek. Do takrat, torej, dokler je bila SDS v opoziciji, so Nova24TV in ostale medije iz kroga SDS financirala madžarska podjetja, povezana z vladajočo stranko na Madžarskem Fidesz in s predsednikom madžarske vlade Viktorjem Orbánom. Na podlagi dokumentacije, ki jo je od bank prejela Preiskovalna komisija, je mogoče za obdobje od leta 2015 do leta 2020 ugotoviti sumljivo poslovanje NovaTV24

Največ prilivov v NovaTV24 je bilo iz slovenskih bank. Nekaj jih je bilo tudi iz bank v tujini. Ti prilivi oziroma transakcije so sumljive, ker je šlo za visoke zneske, ki os bili večkrat prenakazani na druge račune z namenom, da se je prikril izvor. Do 2020 so omenjene pravne osebe oziroma Madžari prek slamnatih podjetij zgolj na transakcijski račun NovaTV24 vplačali 3 milijone 505 tisoč 861 evrov. Iz prejetega gradiva je moč zaslediti, da je veliko transakcij potekalo tudi med družbami NTV24, Nova hiša in Nova obzorja ter stranko SDS. Največ transakcij in najvišje prilive v skupni vsoti pa je družba Nova hiša prejela s strani NovaTV24. Iz pridobljenega gradiva Preiskovalne komisije iz prejšnjega mandata, katerega članica sem bila, tako kot Jani Möderndorefer, tudi sama, je moč ugotoviti, da se pri finančnem poslovanju medijev iz kroga SDS uporabljano slamnata podjetja in tehnika, ki je značilna za pranje denarja. S tem se odpira tveganje, da prikriti in formalni madžarski lastniki teh medijev poslujejo s pomočjo tehnike pranja denarja pri zakrivanju izvora denarja, in da madžarski solastniki na enak način, prek slamnatih podjetij v Sloveniji, poslujejo z makedonskimi mediji, pri čemer za razliko od slovenske Policije, makedonska Policija Petra Schatza, torej enega od ključnih, sicer danes že bivših lastnikov teh medijev, preiskuje zaradi suma utaje davkov in pranja denarja. Peter Schatz, ključni medijski operativec madžarskega premierja Viktorja Orbána za Slovenijo, je kmalu po volitvah podpisal pogodbo o prodaji večinskega deleža v družbi Nova obzorja izdajateljici tednika Demokracija. Prodal ga je Nova24TV. Sicer pa, tudi makedonska Policija v gradivu, ki ga je pridobila Preiskovalna komisija ugotavlja, da so v sporno oziroma nezakonito financiranje makedonskih medijev vpletene osebe, ki se pojavljajo tudi v Sloveniji. To so Peter Schatz, Agnes Adamik, Arpak Aboni, Tibor Jori in Kosik Kristóf János. Potem, ko je po aprilu leta 2020 nastopila nova Janševa Vlada, pa je Nova24TV od Telekoma Slovenije začela pridobivati odmeno za distribucijo svojega televizijskega programa, ki je sicer do takrat ni dobivala. S tem je Telekom postal glavni financer Nova24.si, to pa pomeni, da danes njeno poslovanje v bistvenem delu, namesto Madžarov, financirajo Telekomovi slovenski naročniki. Zato bo, kot del dokaznega gradiva, ki se lahko uporabi kot dokaz v predmetni zahtevi, tudi 15. TRAK (VI) 10.10 (nadaljevanje) že omenjenih osnutek končnega poročila in dodatno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKB domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018, pa tudi z njim povezano gradivo, ki je bilo zbrano v parlamentarni preiskavi v mandatu 2018-2022. Predvsem v ta medij, torej Nova24TV pa se steka tudi denar iz oglaševalskih kampanj, ki jih organizirajo tudi druga podjetja v državni lasti in celo vladne službe ministrstva, javne agencije, skladi in javni zavodi. Vse to danes namesto madžarskega denarja predstavlja glavni vir za financiranje njihovega poslovanja. Za razliko od Telekoma Slovenije, ki namenja strankarskim medijem SDS malo manj kot milijon evrov letno, gre praviloma pri posameznih kampanjah za manjše vsote, kljub temu pa skupen znesek lahko doseže nekaj sto tisoč evrov, saj se pri čisto vsaki oglaševalski kampanji načrtuje medijski zakup pri medijih povezanih z njimi, čeprav je takšen zakup v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora. To se dosega tudi preko sodelovanja z oglaševalskimi agencijami kot zunanjimi izvajalci medijskega zakupa, ki nato denar nakazujejo z njimi povezanim izdajateljem medijev. Kapitalske naložbe države so pomemben del gospodarstva, hkrati pa predstavljajo tudi neposreden in posreden vpliv na državni proračun. Država si kot lastnik podjetij v teh želi zagotavljati čim višje donose kot vir proračunskih prihodkov. Ta podjetja pa zato niso vezana na navodila državnih organov in vlade, pri poslovanju pa morajo delovati neodvisno in samostojno. Financiranje politične propagande preko državnih podjetij, državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in skladov predstavlja nedovoljeno ravnanje in posledično neposredno oškodovanje javnih sredstev. Zakaj je pomembno, da tudi ta sklic državnega zbora opravi tovrstno preiskavo? Ne zgolj zato, ker gre za nezakonita, torej kazniva dejanja, temveč tudi zato, ker taka dejanja ogrožajo legitimnost političnega sistema in predstavljajo varnostna tveganja za nacionalne interese naše države. Polega tega pa slabijo zaupanje v delovanje političnih strank in zaupanje v demokratično izvoljeno oziroma imenovano oblast ter institucijo države. Zato mora ta sestava Državnega zbora na podlagi ugotovitev do katerih se bo dokopala v teku parlamentarne preiskave odgovoriti na vprašanje kako preprečiti nezakonito financiranje strankarske politične propagande preko medijev, ki jih te obvladujejo in tudi volilnih kampanj ter vzpostaviti nadzor nad tem, če se želi preprečiti neprimerno vplivanje na politične procese in procese oblikovanja politik oziroma odločanje o zakonodajni in izvršilni veji oblasti. Nezakonito politično financiranje, predvsem iz tujine, prispeva k izgubi kredibilnosti političnih strank in izvoljenih demokratičnih vlad, saj se ustvarja vtis, da so vsi politiki kupljivi, škandali, ki izvirajo iz tega pa vplivajo na zaupanje javnosti in erozijo udeležbe na vsakršnih volitvah. Iz vseh navedenih razlogov v Poslanski skupini Svoboda odreditev parlamentarne preiskave podpiramo. ZUPANČIČ: Hvala lepa. Sledi Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Gospod Tomaž Lisec, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Kolegi in kolegice vsem skupaj lep pozdrav! Očitno te preiskovalne komisije niti ne potrebujemo. Politični sodniki in tožilci so že opravili svoje delo in vemo kaj bo agenda naslednji dve, tri ali štiri leta. Nabijanje po Janezu Janši, SDS in pa Novi24. Je pa nekaj dejstev zanimivih. Danes bomo odredili parlamentarno preiskavo za oceno dejanskega stanja in zagotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande v obdobju pred in ni nikjer omenjenega RTV, POP TV, Mladine, Necenzurirano, Odlazkovega imperija, Dela, Dnevnika, Večera, glej za zlomka, nikjer ni omenjeno podjetje GEN-I in njihovo nakazilo v vrednosti preko 100 tisoč evrov določenemu portalu, da ga ne omenjam. Nikjer ni omenjenih različnih državnih družb, ki tako ali drugače sodelujejo pri prej omenjenih medijih, nič ni omenjeno o strankah Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Kot rečeno, politični sodniki in tožilci so že opravili svoje delo, ključni pa so trije subjekti, Janez Janša, SDS in pa Nova 24TV. In problem so samo madžarski lastniki v enem izmed nedržavnih medijev. Nihče pa se ne vpraša kako je s češkimi, avstrijskimi, italijanskimi, nizozemskimi, srbskimi in verjetno sem še koga pozabil, lastniki v določenih državnih, ob državnih, paradržavnih ali pa, če želite, samostojnim medijih. Nič. Skratka, gre za novinarsko preiskovalko proti nepravim medijem. Je pa dejstvo, da vsaj vemo na začetku mandata kaj je ključna prioriteta te Vlade, 100 procenta poreditev medijev. Niti 1 procent ne sme štrleti mimo tistega ustroja, ki že 30 let obvladuje obvladuje slovensko politično, gospodarsko in pa medijsko sceno. Noben medij ne sme mimo partijskega sita in noben novinar ne sme mimo tega partijskega sita. Če ne zlepa pa zgrda. Zakon o parlamentarni preiskavi je jasen in ta zahteva je po mnenju Poslanske skupine SDS nekje na robu, pač v smislu lova na čarovnice oziroma nadaljuje se saga iz prejšnjega mandata, ko so se člani ene preiskovalne komisije trudili in trudili, da bi kaj našli, našli pa niso nič, razen tu pa tam kakšne družinske povezave. Ampak lovili so 1 procenta, ne delamo krivico, medijske scene, ostalih 98 procentov medijske scene pa je to podpiralo in pomagalo odkrivati lov na čarovnice. Skratka, gre za zastraševanje nepravih, tako medijev kot tudi posameznih direktorjev državnih podjetij, in kar je še bolj sporno, gre za odmik od dejansko spornih zadev, ki se dogajajo 30 let na slovenski politični, gospodarski in pa medijski sceni. In ravno prej omenjeni mediji bodo verjetno vsako sejo preiskovalne komisije dali na svoje naslovnice, vse v skladu lova na čarovnice. Dejstvo pa je, da že 30 let določene politične, gospodarske in pa medijske družine obvladujejo vse, razen prej treh omenjenih subjektov, Janeza Janše, SDS in pa Nove 24, in to je treba spremeniti. 1 procent ne sme štrleti. Še bolj nas je v Poslanski skupini SDS strah, da je to napoved vsem novim neodvisnim medijem, če ne boste delali tako kot bomo mi v levi politiki, v levem gospodarstvu in v levih medijih rekli, vas bomo ob začetku uničili. Dejstvo pa je, da kot v preteklem mandatu se nič ne bo ugotovilo, a pravi oziroma vaši mediji bodo spet pisali zgodbe v smislu, baje, naj bi, sum, domnevno in vsaka seja bo, kot že rečeno, isti lov na čarovnice kot je bil v prejšnjem mandatu. Veliko se bo dogajalo, nič se ne bo naredilo. Dejstvo pa je, da ja, ena neodvisna parlamentarna preiskava glede povezav politike in medijev bi bila nujno potrebna. tam bi bila prej omenjeni mediji, določena država podjetja in nenazadnje bi verjetno na tej seji preiskovalne komisije sedeli tudi več kot 20 odvisnih družbenopolitičnih delavcev iz levih političnih strank, ki so v zgodovini nekako skakali iz politike v novinarstvo. 23. aprila še neodvisni politiki, 24. aprila pa zelo odvisni levi politični delavci. To je ta neodvisna politična medijska scena, ki se jo gremo v Sloveniji. In verjetno bodo slej ko prej, kot je bilo tudi že v zgodovini, te družbenopolitični delavci čez 2 dni po koncu tega mandata spet neodvisni družbenopolitični delavci. In narod bo vse to kupil in narod bo vse to plačal. V Poslanski skupini SDS tega zapitka ne bomo plačevali. Hvala. Hvala lepa. Še Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Gospod Aleksander Reberšek, izvolite. ALEKSANDER Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Parlamentarna preiskovalna komisija je ustavna kategorija. 93. člen Ustave namreč določa: »Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev Državnega zbora ali na zahtevo Državnega sveta. V ta namen imenuje komisijo, ki ima o zadevah poizvedovanja in preučevanja smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organi«.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 Drugi odstavek Poslovnika o parlamentarni preiskavi v skladu s 93. členom Ustave določa, da Državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev ali Državni svet. Na tej podlagi je zahtevana tudi parlamentarna preiskava, ki je na dnevnem redu danes. O zahtevi torej v skladu z ustavo in poslovnikom parlamentarne preiskave ne bo glasovanja, saj bo ustanovljena na zahtevo. Tako kot za vsako parlamentarno preiskavo tudi za to preiskavo upamo, da bo dosegla svoj namen. Torej da se bo dejansko stanje dobro in pošteno ugotovilo, da ne bo zlorabljana za prazne politične boje ter da bo na koncu pripravljeno tudi ustrezno končno poročilo, ki bo odražalo dejansko stanje preiskovanega področja. KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Prvi je k razpravi prijavljen Žan Mahnič. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Kolegice in kolegi! Najprej je seveda potrebno pogledati sam naslov, kako ste poimenovali to parlamentarno komisijo oziroma kako jo očitno vidi prvopodpisana pod zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije, do nedavnega še neodvisna novinarka danes pa vidna političarka Gibanja Svoboda Mojca Pašek Šetinc. pravi, da se odredi parlamentarno preiskavo za oceno dejanskega stanja in za ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande. tukaj bom naredil prvo pavzo. Se pravi, prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande. Bom vzel samo dva primera dveh medijev. Eno je novice Svet 24, drugo pa Necenzurirano.si. Vsi naslovi člankov, ki jih bom navajal, so bili sponzorirani, se pravi plačani na družbenih omrežjih, da so se promovirali. SDS in Janša nad Goloba s pomočjo tujih obveščevalcev in manipulacije. V občini Slovenj Gradec stranko SDS opozorili, naj umaknejo oglase in ne zavajajo.

Nevladniki udarili po maščevalnem ministru Vizjaku, ki da se je zdaj spravil še na živali. Janša z imenovanjem Matoza v upravni odbor slabe banke kršil zakon. Ali Janševa poteza ogroža varnost Slovenije? Šarec Janši svetoval, naj obleče uniformo iz leta 1991 in sam odrine v Ukrajino. Jankovič bi Janšo rad videl na soočenju, vztraja pri svojem favoritu. Nekdanji moč Aleksandre Pivec do stanovanja in službe s pomočjo ministra Hojsa. Hojs zamolčal vsaj 2 tisoč 500 evrov bruto plače. Skrivnost / nerazumljivo/ v vrstah SDS. To so bile novice Svet24, ki so v času volilne kampanje in pa malo pred, bile plačane. Se pravi, Svet24, Martin Odlazek in njegova kompanija, po večinoma družinski člani, ki si pretakajo denar iz enega na drug račun, si sposojajo, tam, gor, dol, levo, desno, manipulirajo, stalno mahinacije. Odlazek je tudi obsojen goljuf obsojen goljuf – kajne, danes lastnik velikega medijskega imperija. Vse to financira. Se pravi, financira samo članke, ki so bili proti SDS in proti Janezu Janši. Portal Necenzurirano.si. Kadarkoli ga boste odprli, ene novice proti levim strukturam, razen zdaj, proti Nadi Drobne Popovič in pa proti Aleksandru Mrvarju, kajne, ki jih boste zamenjali, tudi to je to necenzurirano, kajne. V času vlade Janeza Janše, Aleksander Mrvar, Nada Drobne Popovič, sveti kravi, branili so Necenzurirano za vso ceno, danes ta isto Necenzurirano ruši Mrvarja in pa Nato Drobne Popovič. Zakaj? Ker je vladajoča elita, Robert Golob, ki ima osebne povezave z Necenzurirano in pa gospo Vukovičevo, tako ukazal. In poglejmo si naslove člankov Necenzurirano, ki so bili plačani, da se jih je promoviralo po družbenih omrežjih. Majhni ljudje mečejo ogromne sence čez državo. Gibanje Svoboda, vodje na volitvah, mogoče presenečenja. Covid-19 inventura, kaj smo delali prav in kaj narobe? Zakaj SDS na soočenja pošilja Hojsa? Kako je Aleš Hojs družini Pivec pomagal do stanovanja. Nad Niko Kovač pošiljajo inšpekcijo, v resnici pa sami kršijo pravila. Javni denar za financiranje brez plačnika(?) SDS. Borec proti krivosodju, Radonič, s pomočjo Matoza do nove funkcije. Golob ostaja pred Janšo, saj s KUL bi dobil trdno večino. Zakaj je zmagal Orbán? SDS račun pri ruski banki odprla dva dni pred vojno. Kako nas je Janša pri plinu pustil v Putinovem objemu. Janša spet kadroval v bolnici, kjer dela Urška Bačovnik Janša. Aleš Hojs na Pop TV lagal o svoji plači. Ker ne bo rogljičkov, si natočite bencin. Država je le »šank« in prihaja zadnja runda. To so nekateri od plačanih plačanih – novinarskih prispevkov Necenzuriranega, ki ima slamnatega lastnika tam nekje iz Medvod, kajne, če pogledate lastniško strukturo. Nihče ga ne pozna. To Necenzurirano praktično nobenih oglasov nima, od kje imajo prihodke, ne vem, ampak veste kaj je zanimivo? Kadarkoli poslušate Radio Aktual, kadarkoli poslušate Radio Veseljak in pa še kakšnega iz Odlazkove medijske hobotnice, boste slišali, parkrat na dan, reklamo za glavno novico na Necenzurirano in vprašanje je, kdo to plača. Zakaj GEN-I ne želi dati pogodbe, koliko denarja je nakazal v času, ko je bil Robert Golob predsednik uprave portalu Necenzurirano? Novinarjem Necenzuriranega, ki imajo svoja podjetja in ki so, mimogrede, kar je v medijih že večkrat pisalo, tudi davčni dolžniki. Mislim, da je eden od portalov objavljal takrat, da dolgujejo državi 200 tisoč evrov. Tudi Ivan Simič je o tem pisal. Ampak to seveda ni problem. Zakaj? Ker ti novinarji, pisali so, da se jih je videlo tudi, zdaj v tem novem kraju, kjer živi predsednik Vlade, so eksekutorji, po navodilih aktualnega premierja, prej še verjetno koga drugega, nikoli ne bodo pisali o vladajoči koaliciji, nikoli ne bodo pisali o Gibanju Svoboda, kritično, ne o drugih, levih strankah, stalno pa nabijajo po SDS, po Janezu Janši in tudi Nova Slovenija pride kdaj zraven. Kdo to financira? Financirale so državne firme, tudi GEN-I, - tudi GEN-I -, ampak ne želijo razkriti pogodbe, koliko so dajali tem medijem

Od kje denar celotnemu medijskemu imperiju? Potem pa – konkurenca. Glejte, recimo, primer, Radio Sora, lokalni radio – si ga Odlazek še ni pokoril, ker občine Gorenja vas – Poljane, Žiri, Železniki, Škofja Loka zaenkrat to še smatrajo kot javni interes in da je na lokalnem nivoju. Je pa želel Odlazek to že kupiti. Radio Sora mora svoje vsebine prijaviti na razpis, vsakoletni razpis za radijske postaje, lokalne novice, pač vsebino. Za to dobi neke točke in na podlagi teh točk dobi potem tudi finančna sredstva. Potem pa se prijavljajo Radio Veseljak, Radio Aktual, Radio 1, da imajo programe, da imajo novice. Ampak, veste, kaj se zgodi? Tam imajo center, kjer nekdo naredi eno novico in jo distribuira več medijev. Tudi prej ste videli, Necenzurirano in Svet24, so praktično ene in iste novice. Tisti, ki jo zjutraj objavijo, potem naslednji drug dan, ali obratno. Kako je s kršenjem zakonodaje v tem primeru? Kako je s politično propagando? Nek Radio Sora mora svoj program narediti, nek medijski imperij, ki ga obvladuje Martin Odlazek, ki je blizu – prej je bil SD-ju, zdaj je očitno na ravni Gibanja Svoboda, ko so uredili slabo banko in mu bodo tiste odpustke tam uredili oziroma mu dali firmo nazaj pa naredijo eno novico, distribuira jo več radiev, distribuira jo več medijev, ampak za vsako novico oziroma za vsak program, ki ga predstavljajo po različnih medijih, v bistvu je pa en in isti, pa dobijo svoj denar. Se pravi, financiranje politične propagande – v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022. Ali bomo odprli ta primer? Resno me zanima. V delni lasti oziroma pod vplivom političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank. V Ustavi Republike Slovenije 64. člen govori o podjetništvu, gospodarska pobuda je svobodna. Povejte mi, zakaj bi bil problem, da smo politiki delničarji v medijih. Vam ni treba biti, ker vi imate svoje novinarje tam. Prej je v stališču Poslanske skupine Svoboda gospa Sluga dejala, da je Janez Janša rekel, da bodo ustanovili svoj medij. Ja, seveda, saj vi obvladujete 98 % medijske krajine! Vi ste obvladovali do spremembe programskega sveta 98 % RTV, zdaj ga pa obvladujete 96 %. In to je problem, ker manjkajo tisti 4 % do 100 %. In sam, recimo, bi tudi tukaj… kako je bilo s tem političnim oglaševanjem, ker jaz mislim, da je hud problem, če na nacionalki o Mercatorju poroča novinarka, katere mož kot lobist dela za Mercator. Ali bomo to preverjali? Nadalje pravi ta 74. člen o podjetništvu: »Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij, gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo, prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.« Dajmo se lotiti še tega! Kaj je narobe z našimi zakoni, da niso v skladu z ustavo, kjer piše, »prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco«. Kako je lahko Martin Odlazek lastnik takšne koncentracije medijev, radijskih postaj! Februarja 2020 sem naslovil… oziroma ne, celo Odbor za kulturo je tako z glasovi koalicije kot opozicije, ko je bila še Šarčeva Vlada, sprejel sklep na moj predlog, da AVK razišče, ali je koncentracija medijev Martina Odlazka, radijskih postaj, v skladu z zakonodajo. Mislite, da so kaj naredili? Nič! Nič niso naredili. In kakšne politične usluge boste sedaj plačevali Martinu Odlazku na DUTB za 42 % Salomona, ki ga DUTB ima v lasti. Vemo pa, da se očitno nekateri že prijavljajo na to, da bi radi tisti delež odkupili in verjetno mu ga potem pripeljali nazaj. Se pravi, funkcionarjev, članov… in domnevno oziroma ter izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb. Gospa Šetinc zanima me, če bom plan preiskovalne komisije bom predlagal, da se v skladu za naslovom preiskuje tudi ProPlus, ki je v tuji lasti. Ali boste to podprli ali ne boste? Ali boste podprli kako je ProPlus oškodoval Telekom Slovenije leta 2017, ko sta prišla na Telekom Vrabec in Čakarmiš, tam izsilila neko pogodbo, da se plačuje, mislim da 3 evre in pol po naročniku, potem pa s to pogodbo šla očitno na Telemach, kje sta pa dosegla nižjo ceno. In Telekom plačuje več za ProPlus, se pravi POPTV, Akanal in Voyo in vse tiste njihove programe kot pa Telemach. Ali gre za oškodovanje Telekoma Slovenije v tem primeru ali ne gre? In kdo ga je oškodoval? In zakaj AVK tega ne obravnava? Se pravi, Telekom Slovenije plačuje za ProPlus več kot Telemach. Kako je z A1 in ostalimi ne vem. Gre za oškodovanje Telekoma Slovenije. Kdo bo to preiskal? Ali bo ta komisija odprla to? Ker, poglejte, funkcionarjev, članov ter izdajateljev medijev v lasti tujih in pravnih in fizičnih oseb in domnevno nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki so pod državnim holdingom. Telekom je pod SDH. Ali boste raziskovali kdo je bil tisti, ki je oškodoval Telekom Slovenije, da je Telekom Slovenije moral podpisati transmisijsko pogodbo za 3 evre in pol, ostali imajo cenejše. Plačujejo več kot 20 milijonov na leto. In je problem Nova24, kjer Telekom plača milijon ali koliko ste rekli? In mimogrede, kdo je podpisal tisto transmisijo? Uprava, ki jo je imenovala prejšnja skupščina. Se pravi, skupščina v času vlade Marjana Šarca. Cveto Sršen ni podpisal tega. To je podpisala prejšnja uprava, ki je bila postavljena pod prejšnjo vlado.

Styria Media, ki sedaj je Žurnal24, sto procentno v lastništvu avstrijske države. Se pravi, pravne in fizične osebe iz tujine. Gospa Pašek Šetinc, bomo sprejeli sklep, da se preiskuje tudi te? Bomo sprejeli sklep, da pogledamo kako je POPTV polnil svoje žepe in izvajal to politično propagando tudi za Roberta Goloba, ker tukaj imam pa sedaj članke, ki jih je pa POPTV v času volilne kampanje in malo prej, pa kako je lepo pisal o Robertu Golobu: Dva meseca pred volitvami kaže novi stranki Roberta Goloba najbolje, Nekdanja sodnica, ki je kritizirala predsednika vlade iz pravosodja v politiko, Golob: Ponujamo nov družbeni dogovor, ki ne bo nikogar izpustil in bo kljuboval izzivom časa, Golob predstavil še nekaj znanih imen, ki jih nameravajo imeti na listi, Robert Golob lastne stranke ne bo ustanovil, a bo vseeno politično aktiven, Golob pripravlja javno tribuno o prihodnosti države, Robert Golob o političnem programu in stališču stranke, Golob ob vložitvi kandidatnih list prepričan v zmago na volitvah, Robert Golob: Ne borim se zase, ampak za 500 zaposlenih, Golob o Janševi vladi: Temna sila prehaja se meje in se zažira v vsakega od nas, Golob: Svojo nagrado bom v celoti podelil humanitarnim organizacijam, Golob pokazal dokumente: Moje premoženje ima znan izvor, nič ni skritega, še manj pa kje Sami pozitivni članki. In sedaj me pa zanima, kje bo sedaj preiskava. Ali je tudi poslovanje Gen-I in pa drugih državnih družb vplivalo na poročanje medijev, kjer so te državne družbe oglaševale? Jaz mislim, da ne bo, ker ima ta preiskovalna komisija samo en cilj, in to je da se preiskuje samo stranko SDS in Janeza Janšo, ki se jo preiskuje že od 2015, dve preiskovalni komisiji nista zaključili nobenega dela. Protagonista tiste preiskovalne komisije danes ni več tukaj notri, je mislil, da bo na podlagi tega kapitala še enkrat izvoljen, pa ni bil. Imeli ste in še sedaj imate vse organe v svojih rokah, od policije, tožilstva do AVK do UPPD-ja,

ne boste pa naredili nič drugega v smislu, da bi pa dejansko vse pregledali, vse pregledali. V vaši Poslanski skupini sedita dva bivša zaposlena na POP TV, ne v naši, da ne govorim o RTV in pa še kakšnem drugem mediju. Se pravi, mi smo ustanovili novo 24 TV, zbirali smo delnice, ja zaradi tega, ker dejansko, v naših vrstah ni bilo poslancev s POP TV, RTV, Žurnal ali pa iz kakšnih drugih medijev,

Ampak resničen predlog, gospa Pašek Šetinc, če ste za to, da se vse razišče, glede na to kako ste napisali, lahko odpremo Pro plus, kako je prihajalo do prevzemov, kako so financirali določene medije, ki oglašujejo. Lahko odpremo, tudi če želite, Odlazkove medije, ampak glede na to, da vem kakšen bo odgovor, bo očitno potrebno malo truda, zbrati tistih 30 ali kakšnega več poslanskih podpisov in pa odpreti še eno preiskovalno komisijo in ugotoviti kako se je pa financirala politična kampanja Gibanja Svoboda. Plakati jumbo kamorkoli si pogledal.

Samo veste, ko s prstom na nekoga kažete, kar vi danes počnete, trije prsti vedno kažejo nazaj in najprej poglejte svoje financiranje, kako ste svojo politično kampanjo financirali, kako je možno 600, 700 tisoč evrov za volilno kampanjo zbrati v dveh mesecih. Kako je, ali je res minister Boštjančič preko svoje firme takrat Necenzurirano oziroma Vesno Ukovič financiral 34 tisoč evrov, potem pa, vse je poslovna tajnost, nihče nič ne zanika, ampak rečejo, pogodb ne bomo pokazali, ker so poslovna tajnost. In še enkrat, lahko pa odpremo tudi primer TV Slovenija. Ker me res zanima, če je

Hvala za besedo. Najprej bom zelo na kratko kolegu Žanu Mahniču. Res, dobro je, da bomo ustanovili to preiskovalno komisijo, ki je zastavljena zelo široko, in da bomo morda lahko vključili vse to kar ste vi zdajle tukaj pokazali, našteli. Zakaj pa je pravzaprav potrebno ustanoviti parlamentarno preiskovalno komisijo, ki pa bo ugotavljala zares politično odgovornost javnih funkcionarjev, nosilcev najvišjih položajev v izvršni in zakonodajni veji oblasti pri ustanavljanju in financiranju medijev s strankarsko značko. Ne govorimo kar o medijih tako, ampak o medijih s strankarsko značko. Najprej zato, ker se postavlja nekaj vprašanj, ali gre, kot so tudi v člankih razkrili različni mediji in novinarji, za zakonsko sporne prakse financiranja s strani članov stranke SDS in njihovih simpatizerjev, ustanovljenih medijev kot tudi nekaterih drugih medijev, se pravi, ne samo medijev, ki jih je ustanovila vaša stranka. Omenjene prakse in model financiranja ter sume nezakonitega ravnanja nosilcev javnih funkcij je seveda ugotavljala prejšnja preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu, vendar svojega dela ni zaključila tako kot je povedala preje kolegica Janja Sluga in nanizala tudi zakaj ni svojega dela zaključila in prišla do končnega zaključnega poročila. Njeno delo so zaustavile tudi parlamentarne volitve in tudi to njihovo preiskavo in vse sume nezakonitosti in morebitne zlorabe političnih položajev bi bilo treba seveda pripeljati do konca, in kar je ta preiskovalna komisija ugotovila, je treba vključiti kot nek dokazni temelj v našo preiskavo, kot neko dokazno breme v našo preiskavo. Kaj je ugotovila prejšnja parlamentarna komisija, ki jo je najprej vodil, prejle ste omenili poslanca, poslanec Jani Möderndorfer, nato pa poslanec koalicijske stranke 22. TRAK: (ŠZ) spraševali, še enkrat bom povedala, da je bilo financiranje Nove 24 TV sporno z vsemi elementi zlorabe zakonov glede financiranja medijev kakor tudi glede morebitnega financiranja političnih strank preko fiktivnih pogodb za oglaševanje. Pa ne le to, za financiranje teh medijev naj bi se denar preko škodljivih pogodb pretakal iz državnega Telekoma, Pošte Slovenije, tudi Petrola, kjer ima država svoj delež. Pri vseh teh spornih rabotah naj bi bila zelo zanimiva vloga zakoncev Snežič, Klavdije in Roka Snežiča. Rok Snežič, doktor davčnih optimizacij, ki se je zaradi svojih očitno spornih finančnih optimizacij znašel v Interpolovi preiskavi in je zaradi tega uradno persona non grata v Bosni in Hercegovini, se sam rad hvali, da je svetovalec za davke vaše stranke gospod Mahnič in tudi svetovalec prvaka vaše stranke. Medtem, ko je gospa Snežič, največja posamezna vlagateljica v mediju Nova 24 TV. V medije, ki jih predlagamo, da jih zajame preiskava je prihajal tudi tuj denar. Konkretno iz kroga madžarskih podjetnikov, ki sodijo v najožji krog madžarskega premierja. Ali so zato posledično prvak SDS-a in vidni člani SDS-a v evropskih institucijah vračali usluge Republiki Madžarski tudi na račun poslabšanja pozicije naše države. Tudi o tem bo tekla beseda v preiskovalni komisiji in s tem se bo morala soočiti preiskovalna komisija, ker gre za Republiko Slovenijo in njej položaj na mednarodnem prizorišču. Še huje, mediji in posamezna s.p. podjetja, ki sem jih prej v uvodu naštela in so del te parlamentarne preiskave, kateri financiranje je pod pezo suma nezakonitega ravnanja in zakonskih zlorab, naj bi se financirali na zakonsko sumljive načine, tako iz tujine, kot tudi s fiktivnimi oglaševalskimi pogodbami naj bi posledično skrbeli za tako imenovano uravnoteženje, pluralizacijo novinarskega poročanja v Sloveniji. Vi ste namreč v SDS-u lansirali tezo, da so vsi ostali, tako imenovani mainstream mediji del levičarske falange in propagande. To ste nam zdaj tukaj tudi demonstrirali z naštevanjem raznoraznih prikazov, člankov. Zato morajo imeti del medijske krajine tudi pod nadzorom v SDS-u, saj naj bi bili vsi drugi mediji v tej državi pod nadzorom te skrajne levice, nikakor pa naj ne bi bili avtonomni. In kaj se je zato zgodilo po letu 2008, ko so najprej kot gobe po dežju vzniknili raznorazni brezplačniki, seveda za potrebe takratne vaše volilne kampanje in leta kasneje bolj organizirano, kopica spletnih portalov in zdaj celo televizija. Kako izgleda ta demokratizacija, pluralizacija medijskega prostora pod varnim okriljem SDS-a v praksi? Kaj lahko spremljamo, beremo in gledamo v tem SDS-ovem medijskem mainstreamu? Pritlehno blatenje, žaljenje, diskreditacije, manipulacije, laži in to o vseh, ki v tistem hipu stopijo na pot oziroma so moteč element na poti proti moči in oblasti ene same stranke in njenega nezmotljivega voditelja. Pri tem ne gre zgolj za obračun z ozko strankarsko politično konkurenco, ampak za prave medijske pogrome nad slehernikom, ki je v tistem trenutku vaši stranki ne povšeči in ji stopi na pot. Na drugi strani pa seveda ne brzdano malikovanje njihovega, vaše političnega šefa in idola, domnevno največjega Slovenca vseh časov. In ne zgolj to. Beremo, slišimo in vidimo kako se goji milje hujskaškega vzdušja. Tukaj gre tudi za zelo nazorne pozive k nasilju, za k ščuvanju k uporabi orožja, da bi se obračunalo s politično konkurenco, konkretno z novo, na zadnjih volitvah legitimno izvoljeno vlado. Zdaj vam bom zavrtela posnetek, ki sem ga prejela in je predan tudi že policiji in predlagam, da mu vsi lepo prisluhnemo, ker namreč to je to, kar vi počnete. »-Dober večer, kdo je z nami? -Dober večer, Boris, spet se javljam jaz. Ob tej naši bedasti vladi,

»Jaz ne vem, kaj je to. Borba za Slovenijo se bo

To bi jaz povedal, nič drugega. Hvala lepa. -Hvala lepa. Ja, glejte, jaz sem že pred časom rekel: prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli. Bojim se, da bo to res. Ker drugače vidite, kaj delajo in nas bodo podjarmili. In ni zastonj Cankar pisal, da smo hlapci, če bomo to dovolili«. To je to, gospod Žan Mahnič in kolegi v SDS-u, ki se zdajle veselo nasmihate. To je ta vaša televizija Nova24. To je to, kar slišimo, kar beremo, kar tudi lahko vidimo. To je milje hujskaškega vzdušja. Posnetek pogovora z voditeljem je bil objavljen 28. 6., se pravi pred 2 dnevoma na Nova24TV v oddaji Kdo vam laže?, voditelj je vaš kolega Boris Tomašič, ustanovitelj te televizije, tudi član vaše stranke, če se ne motim. Ta pogovor, ki ščuva k nasilnemu pregonu vlade z oblasti, je, milo rečeno, srhljiv in je tudi že predan policiji. Ščuvanje k nasilju je namreč hudo kaznivo dejanje in to veste tudi vi ne samo mi, vsi v tem zboru to vemo. Dva dni nazaj smo v tem zboru govorili o totalitarnih režimih, o grozi totalitarnih režimov, o političnem nasilju. Ali zdaj k temu ščuvajo na vaši Nova24TV? Spomnimo se vsi skupaj tudi dogajanja v ameriškem kongresu po volitvah v ZDA - je to to, kamor želite pripeljati Slovenijo? No? Kar konkretno povem, tudi zaradi tega je nujna in prepotrebna predlagana parlamentarna preiskava. Da se ugotovi vse politične povezave, vse zlorabe političnih in javnih funkcij, finančne malverzacije za financiranje omenjenih medijev. In da se končno zakonodaja na področjih oglaševanja, vodenja volilnih kampanj, financiranja političnih strank – seveda ne samo vaše, tudi naše – in medijsko zakonodajo ustrezno popravi. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani državljanke in državljani, to je Slovenija. Tudi to je Slovenija. Mene je posnetek pretresel. Prekinjam sejo

zelo mi je žal, da vas je zadeva, ki jo je predstavila gospa Pašek Šetinc, tako prizadela, da ste morali ustaviti oziroma prekiniti sejo, vendar moram reči, da se po 67. členu poslovnika razprave razdelijo oziroma čas za razprave na seji Kolegija predsednika Državnega zbora. In jaz pri tej točki nisem zasledila vaše razprave oziroma vaše prijave. In kot je bilo že v preteklosti, na preteklih sejah in tudi danes, vas lepo prosim, da med predsedovanjem temu parlamentu ne komentirate, če niste prijavljeni k razpravi, ker to ni vaš parlament, to ni vaša sejna soba oziroma vaša soba na sodišču, kot sem že prej dejala. Moram pa še tole povedati,

V Slovenski demokratski stranki, vsaj poslanci v tem delu, ki danes sedimo tu oziroma ki smo poslanci Slovenske demokratske stranke, ostro obsojamo kakršnokoli nasilje ali pozive k nasilju, ki so bili tudi danes prebrani oziroma predvajani. Zato prosim, da se ne razplamteva strasti, ker to ni dobro ne za nas, ne za državljane in ne za državo Slovenijo. Zato prosim, da v nadaljevanju te seje vse - ne glede na to, s katere strani je -, predsednica, opozorite na to, da ne želimo razplamtevati strasti. Vas pa postopkovno ponovno prosim, da se držite točk, ki so na dnevnem redu, in da razpravljate v okviru razprave, ne dajete pripomb izven tega. Najlepša hvala. Hvala lepa. Bom rekla, da se strinjam z vami glede razplamtevanja strasti. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni potekel, vas sprašujem, ali želi kdo na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še razpravljati? Interes je. Če želi razpravljati tudi predstavnica predlagatelja Mojca Šetinc Pašek, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona in besedo dobi kot zadnja. Prosim za prijave.

Žal mi je, da voditelj oddaje, ki je to poslušal, ni prej telefona prekinil. Ampak dajmo imeti iste vatle. Verjamem, da tudi vi, predvsem tisti, ki ste že kdaj govorili v parlamentu, dobivate takšne ali drugačne opazke, žalitve, grožnje. Tudi mi jih. Mislim, da praktično ni poslanca, ki se je kdaj v parlamentu oglasil, kaj naglas povedal, sploh bolj polemično, da ne bi dobil kakšne grožnje ali pa kakšne takšne opazke. Spomnite se člana SD, ki je pisal, da je treba ubiti Logarjeve starše oziroma zakaj jih ni mogel nekdo že ubiti takrat, ko je bila prilika. In tako naprej. Imamo ekstreme v vseh strankah, na obeh poljih, in vsi moramo vse obsojati. Obsojati je treba tudi citate, kot so: »Evropo obvladuje desničarski populizem, okrepljen z reakcionarno ideologijo sovraštva do tujcev, sovraštva do drugačnosti. Takšna politika vlada na Poljskem, Madžarskem, Češkem, v Avstriji in na Hrvaškem, pa tudi v Italiji. Slovenija se nahaja v nevarnem okolju. Ali se ti, ki že dolge tedne kujejo koalicijo, sploh zavedajo, kaj Slovenijo čaka, če jim spodleti? Zavladal bo klerofašizem, obrobna Nova24 bo postala nacionalna TV.« Matej Šurc, vaš kolega, je to povedal na Radiu Slovenija, pa takrat

mimogrede je prav zanimivo, večkrat je bil omenjen Rok Snežič, kot davčni utajevalec, nek sumljiv tip, odprite si stran 24ur.com pa malo poskrolajte dol. Njegova reklama je tam. Si želite odpreti podjetje v Bosni in Hercegovini? Kliknete gor in gre na spletno stran Roka Snežiča kako odpreti podjetje v Bosni. Se pravi ta isti 24ur oziroma ProPlus mu diši Snežičev denar. Mu diši Snežičev denar, seveda mu diši, drugače ne bi dovolili ultra moralni in ultra etični, da pri njih objavlja. Ampak plača jim pa na mesec kolikor jim plača. Zdaj jaz bi tudi malo pazil tukaj ne kar se tiče Madžarske in podobnih držav. Če se ne motim kakor sem dobil informacije je bil Viktor Orbán edini še od evropskih voditeljev, ki je premierja Goloba do konca podpiral, kar se tiče statusa Bosne in Hercegovine pri približevanju Evropski uniji. Tako, da ne mu delati zadrege pri tem, ker naslednjič ga bo verjetno kaj vprašal. In če želimo dejansko raziskati kako se financira politična propaganda, jaz mislim, da gospa Šetinc ste tukaj notri napisali: »Sum nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin, ter druge oblike politične propagande.« Kaj drugega je pa počel Inštitut 8. marec, kot pa izvajal politično propagando in pa še nekatere ostale nevladne organizacije, ki so delale politično za propagando za Gibanje Svoboda in pa za stranke bivše KUL koalicije. pravi delili so nageljne, pozivali na volitve, koga je treba voliti, ampak to ni šlo iz volilnih računov vaših strank. Imeli ste pa nevladne organizacije z zajetnim kapitalskim ozadjem, ki so delale politično propagando. Gospa Pašek Šetinc ali bomo tudi to odprli kje je potrebno spremeniti zakonodajo, da se ne uporablja nevladnih organizacij za obvod financiranja politične kampanje, tako kot ste počeli vi pred državnozborskimi volitvami leta 2022. pravi ne samo mediji, tudi nevladne organizacije, ki so res intenzivno izvajale politično propagando z smislu pozivanja na volitve, kaj vse je pri nas narobe in koga je treba voliti in vas postrojavale tam na Trgu republike predsednike takratnih opozicijskih strank so mogli tiste loparčke dvigovati po njihovem nareku, zakaj se bodo zavzemali in za kaj ne. Se pravi, če želimo raziskati vse, ne samo ene strani, jaz verjamem, da če mislite, da imate očitno pri vas vse brez problema, odprimo, poglejmo katre državne firme / znak za konec ni potrebno biti levo političnim strankam v lastništvu POP TV-ja, da vam POP TV dela propagando. Včeraj smo vložili referendum. Niti novice ni bilo. Kadarkoli so bivši poslanci KUL koalicije vlagali zakone, referendume, izredne seje, ma to je bila glavna novica na 24ur.com in v živo prenos, tudi na nacionalki. Niti potrebno biti lastnik, da zadevo obvladuješ, / znak za konec razprave/ ker se da zadeve drugače obvladovati, kar pa vi dobro veste in zaradi tega tudi ne verjamem, da boste dovolili, da se ta preiskovalna komisija širi tudi na vašo stranko in pa na financiranje teh medijev z državnim in pa še kakšnim drugim denarjem. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Lena Grgurevič. LENA GRGUREVIČ (PS Svoboda): Hvala. Jaz pač moram, ker me je gospod Kaloh osebno izpostavil, demantirati njegovo laž, dokazano laž, ki jo izpostavlja tukaj na seji v parlamentu. Jaz sem na prvo oziroma sejo 1. junija zamudila, ker sem ob 7.30 na Trojanah obtičala v predoru, seja se je začela ob devetih, torej sem bila več kot dovolj zgodnja. Gospod Kaloh je pa na predhodno sejo zamudil, čeprav živi v Ljubljani v nasprotju z menoj in se ni opravičil. Nisem vas niti opomnila takrat. Danes ste tukaj gospod Kaloh lagali. Dokazljivo. To je način dela dela poslanca Socialno demokratske stranke in jaz sem pač ogorčena. Hvala.

Zdaj, dejstvo je, da tukaj so koalicijski poslanci v svojih predstavitvah stališč brali neke traktate, ki so navajali neka domnevna dejstva. Zdaj, preiskovalne komisije v Državnem zboru so v prvenstveno, kajne, zato, da se namenjeni(?) preiskavi, preiskavi šele na podlagi preiskave in dokaznih sklepov, šele nato smo v fazi, da se da se »ugotavljeno« ocenjuje dejansko stanje. Tako da, tukaj ste res, kolegi začeli prehitevat. In šele ta podlaga vam daje potem pravico, da lahko razpravljamo o morebitni politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki potem tudi lahko rezultira morebiti v spremembah same zakonodaje na določenem področju. Kajne, tu ste dejansko v redu sled tega, v tej vaši silni želji po obračunu z SDS-om, prehiteli. Zdaj, skupina poslank in poslancev, z prvopodpisano Mojco Šetinc Pašek in zdaj, jaz lahko to okarakteriziram »kamot« kot lov na čarovnice. Omenjala je cel kup gospodarskih subjektov. Zdaj, pazite. Vsi so bili ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, vsi ti mediji so vpisani v razvid medijev in zdaj vi tukaj nabijate na »pranger«, te gospodarske subjekte in delate potencialno gospodarsko škodo. Zdaj, ali je to vaša svoboda, da boste zdaj v teh hudi krizi še tolkli po gospodarskih subjektih, glejte, hvala lepa za tako svobodo, kar so vam sicer že določeni podjetniki tudi povedali. Zdaj, prosti pretok kapitala je ena izmed štirih temeljnih svoboščin enotnega trga EU. Saj to verjetno veste ali pa mogoče tudi ne. Zdaj, recimo, samo en primer vam dam. Časnik Finance je v lasti skupine Bonnier Business Press-a. Gre seveda za švedsko korporacijo, ki ima 175 podjetij, ki delajo v 15. državah. Zdaj so parlamenti teh petnajstih držav uvedli kakšne takšne parlamentarne preiskave, kjer bi tolkli po gospodarskih subjektih? Seveda ne. Zdaj, kaj se tiče… Zmotilo me je zelo, ker z Gregorjem Peričem sva v prejšnjem mandatu(?) zelo dobro delali in zdaj bivša kolegica govori, da je kot prejšnji predsednik, se pravi, hm, parlamentarne preiskave, ki se je imenovala Ugotavljanje domnevnega pranja denarja v NKBM in seveda takoj stavčna zveza, od domnevnem nezakonitem financiranju SDS, da je zavlačeval(?) in tako naprej. Glejte, ni res, delal je strokovno in učinkovito. Jaz sem bil sam na njegovi parlamentarni preiskavi zaslišan, zaradi tega, ker sem pač 4 procentni solastnik Novih obzorjih. Zdaj pa glejte, kot sem že potem rekel podpredsedniku Möderndorferju, nikoli, nikdar, niti v tem Državnem zboru, se ne bom opravičeval, da sem lastnik kakšnega poslovnega deleža. Glejte, živimo v tržnem gospodarstvu in če sem jaz kupil ta delež zakonito in ga prijavil kot poslanec KPK, sem lahko solastnik tudi podjetja, ki izdaja medij, pa če vam je to prav ali ne. Zdaj, na tem, komisiji, sem seveda kot odgovoren poslanec, na konkretna vprašanja konkretno odgovarjal, nič spornega, nič posebnega. Dejansko, tisto je vse lepo teklo. Zdaj, jasno je, nič se ni spornega seveda tudi ugotovilo. Zdaj, tisti lov na čarovnice, kajne, se zdaj preveša pač ta nov lov na čarovnice, ki ga bo očitno potem promovirala, pa mogoče celo vodila Mojca Pašek Šetinc in zdaj, če, kot je rekel spoštovani kolega Mahnič, zdaj, če vi ne boste širili predmeta preiskave, na te medije, ki pa so tudi lahko domnevno bili sporno financirani, od Pop TV-ja, Mladine, Necenzurirano in tako dalje, glejte, bo to res en klavrn poskus političnega obračunavanja z največjo opozicijsko stranko SDS. Zdaj, če boste sicer širili predmet preiskave, jaz sem, predlagateljica, ujel, da ste nekako napovedali, da pa morebiti boste pa o tem razmislili, se bomo šele končno lahko začeli pogovarjati kajne, elementarno resni in odgovorni parlamentarni preiskavi. Dokler pa tega ne bo, pa še enkrat podčrtujem, gre za navaden lov na čarovnice. Hvala.

Gospod Kaloh, tukaj se ni bralo ali, kajne, naštevalo nekih traktatov, ampak smo v bistvu izhajali ob tem, da gremo v to preiskovalno komisijo, tudi iz ugotovitev prejšnje

sporno z vsemi elementi zlorabe zakonov glede financiranja medijev kakor tudi glede morebitnega financiranja političnih strank preko fiktivnih pogodb za oglaševanje. Skratka tukaj se sprašujemo o prikritem financiranju politične stranke. Jaz ne vem, v drugih medijih, ne vem, lahko odpremo, verjetno bomo o tem razpravljali, ko bomo, ustanovili preiskovalno komisiji, kako in kaj je z drugimi mediji. Ne vem, morda imajo tudi oni načine prikritega financiranja političnih strank, ampak jaz tega nisem zasledila, verjetno tudi noben drug v tej dvorani ni zasledil, samo vi, preko objavljenih člankov. Ne vem, skratka to bo treba ugotavljati znotraj preiskovalne komisije. To je najprej. Gospod Kaloh in gospod Mahnič in vsi ostali pa verjetno, in še marsikdo drugi v SDS-u pa verjetno imate težave in bolečine, ker greste zelo ad personam in tudi zdajle tukajle napadate zelo ad personam. Predvsem zato, ker ste sami vlagatelji in sami delničarji, bili ustanovitelji in solastniki teh medijev, ki jih je predvsem prvenstveno treba preiskati zaradi sumov zlorab tudi financiranja političnih strank. To je namen te preiskovalne komisije. Tisto, kar bi rada povedala glede posnetka, ki sem ga zavrtela in mislim, da je vzgojno, da smo ga zavrteli v Državnem zboru, da se sliši, kaj se na tej vaši, z vaše strani ustanovljeni televiziji dogaja. In se tukaj zahvaljujem kolegici Jelki Godec, da se tako kot mi tudi ona od tega ograjuje, da se tudi vaša poslanska skupina od tega ograjuje. Ker takšno ščuvanje k nasilju, k nasilnemu prevzemu oblasti … Kolega Branko Tomašič je član vaše stranke in ni kar Branko Tomašič, ne vem, Čakarmiš ali kakorkoli že, ampak je ne samo član vaše stranke, ampak, kolikor razumem, je programski direktor te televizije. In ni, mimogrede, kot voditelj te oddaje v nobenem koraku zaustavil gledalca, ki je klical, ampak ga je celo sam na koncu spodbudil. Sam na koncu je dejal, saj smo slišali: krvjo so prišli na oblast in očitno jih bo treba na tak nasilen način odstraniti«. Oprostite, to je ščuvanje k nasilju. To je neustavno. To je nezakonito. To je hudo kaznivo dejanje. Zato je bil tudi ta posnetek že predan policiji. In prav je, da se ta parlamentarna preiskava ukvarja tudi z vsebinami, ki se vrtijo na teh od vas ustanovljenih medijih zato, da se po domače po vaših kriterijih pluralizira slovenski medijski prostor. Hvala.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 in za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 preko delovanja izdajateljev medijev v delni lasti oziroma pod vplivom političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb in domnevno nezakonito vplivanje nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki jo upravlja Slovenski državni holding d. d., v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji, in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja: - financiranje političnih strank in organizacija volilne kampanje (politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred volitvami in med volilno kampanjo),

četrtič, drugimi oblikami politične propagande v medijih, predvsem v času volilne kampanje. Vsebina zahtevka parlamentarne preiskave je opredeljena v čistopisu zahteve z dne 20. junij 2022, ter v aktu o odreditvi parlamentarne preiskave z dne 21. junija 2022, ki ste ju prejeli. Parlamentarna preiskava je s tem odrejena.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

V zvezi s predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja, gospe Jelki Godec. JELKA Lep pozdrav! Leta 2017 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je na novo definiral podeljevanje koncesij za opravljanje zdravstvenih storitev. Že takrat smo v bistvu opozarjali, da bo ta nova opredelitev koncesij prinesla kar nekaj težav v nadaljevanju. Žal takrat to ni bilo slišano. No, danes se te težave definitivno kažejo. Namreč zakon določa, da se koncesija podeljuje le za določen čas in sicer za obdobje petnajstih let, pri čemer se določa, da najpozneje dvanajst mesecev pred potekom obdobja podelitev koncesije, koncendent preveri izpolnjevanje kriterijev, kakovost in realizacija programa v podeljenem obsegu ali je še potrebna podelitev koncesije, in če ugotovi, da so izpolnjeni ti pogoji na podlagi pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter pristojne zbornice ali strokovnega združenja, podaljša koncesijo še za 15 let. Za podaljšanje obdobja podelitev koncesije, koncendent izda odločbo o podaljšanju koncesije in predlaga sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi. Če koncesionar ne želi skleniti dodatka h koncesijski pogodbi, veljajo določbe odločitve o podelitvi koncesije, tako kot pri novi podelitvi koncesije je tudi za podaljšanje obdobja že podeljene koncesije določeno, da je treba osnovne podatke podaljšanja koncesije javno objaviti. resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 skupaj z družbo Zdravje je zaveza, da bomo kot država do 2025 izboljšali dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse prebivalce Slovenije in povečali zmogljivosti zdravstvene dejavnosti skladno s potrebami prebivalstva. V resoluciji je tudi zapisan ukrep, sprejem kriterijev za podeljevanje, podaljševanje in odvzem koncesije oziroma ureditev koncesijskih razmerij ter ureditev učinkovitega nadzora nad koncesionarji vključno s sistemom obravnave pritožb pacientov ter priprave zakonskih sprememb na področju podeljevanja, podaljševanja in odvzema koncesij, ki bodo upoštevale tudi sistemske ukrepe. Zdaj, v praksi se je pokazalo, da je velika ovira za trenutno nemoteno delovanje sistema javne mreže in nemotenega dostopa pacientov do zdravstvene obravnave določilo, ki po sedanji veljavni zakonodaji oziroma zakonu o zdravstveni dejavnosti preverjanju realizacije programa v podeljenem obsegu preverja še, ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije in obstoju dejstva, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati upravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. zdravstvene službe. V SDS predlagamo spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti in sicer, da s predlagano spremembo se v primeru odločanja podaljšanja koncesije preveli le realizacijo programa v podeljenem obsegu, ne preverja pa se ali še obstoji potreba po podelitve koncesije in obstoju dejstva, da javni zavod ne more zagotavljati 29. TRAK (VI) 11.35 (nadaljevanje) opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. spremembo člena se zagotovi kontinuiteta obravnave bolnikov, predvsem kroničnih bolnikov, recimo, ki se zdravijo oziroma tisti, Posebej opozarjamo na bolnike, ki se zdravijo s hemodializo pri končni ledvični odpovedi, na bolnike, ki se uvrščajo na seznam operativnih posegov pri koncesionarjih. spremembo člena se zagotovi varnost pri srednjeročnih in dolgoročnih investicijah koncesionarjev in kontinuiteto pri izvajanju storitev za paciente in še naprej spodbuja javno-zasebno partnerstvo z vlaganjem zasebnih sredstev v javni zdravstveni sistem. Torej, s spremembo se zagotavlja večja stabilnost delovanja javnega zdravstvenega sistema, saj pripomore k kontinuiteti opravljanja zdravstvenih storitev, potrebno pa je seveda razlikovati tudi med prvo podelitvijo koncesije in pa njenim podaljšanjem za nadaljnjih 15 let. Zavod za zdravstveno zavarovanje in pa Zdravniška zbornica podata pozitivno mnenje ne vidimo in pa seveda soupravljanje kakovostni in vsi programi, ki so bili dodeljene s koncesijo, ne vidimo problema, da se le s temi pogoji pač podaljša koncesija še za nadaljnjih 15 let. Predvsem v luči tega, da pacienti ne izgubijo svojega zdravnika. Hvala. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja Vlade dajem besedo mag. Tadeju Ostercu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje. Izvolite.

Predlog zakona opredeljuje pogoje za podaljšanje koncesije. In sicer predlaga, da se trenutno veljavni pogoj, da je treba pred vsakokratnim podaljšanjem koncesije preveriti ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije črta. Veljavni drugi odstavke 42. člena zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da se koncesija podeli, če koncendent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati upravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Institut koncesij v zdravstvu je torej namenjen zagotavljanju zdravstvenega varstva, vendar kot subsidiaren ukrep, ki pride v poštev samo, če so izpuljeni zakonsko določeni pogoji. Javni zdravstveni zavodi so namreč tisti, ki morajo primarno zagotavljati zdravstvene storitve v okviru javne službe in šele ko javni zdravstveni zavodi, ki so ustanovljeni z namenom izvajanja zdravstvene dejavnosti, nekaterih zdravstvenih storitev ne morejo izvajati oziroma jih ne morejo izvajati v potrebnem obsegu se lahko podeli koncesija. Predlagatelji zakona kot ključne argumente navajajo, da, prvič, da se na ta način zagotavlja varnost pri srednjeročnih in dolgoročnih investicijah, kar ne drži, saj je koncesija po svojem bistvu začasne narave, namenjena premostitvi težav pri zagotavljanju ustreznega zdravstvenega varstva, pri čemer se koncesijo podeli za ustrezno dolgo obdobje, to je 15 let. drugič, da je predlagana sprememba nujna z vidika zagotavljanja kontinuitete obravnave bolnikov, ki se zdravijo pri koncesionarjih, kar ponovno ne drži, saj zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da se izpolnjevanje pogojev preveri najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije. To torej zagotavlja ustrezen čas za vse potrebne prilagoditve. V sled navedenega vlada meni, da je predlagana sprememba drugega odstavka 43. člena v neskladju z določbo 42. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, saj predlog zakona kot pogoj za podaljšanje koncesije ne predvideva več analize obstoječega stanja in strateškega načrtovanja. To je preverbe ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije. Vlada meni, da je takšen pristop nesistemski in v nasprotju z namenom instituta podelitve koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe. Vlada zato meni, da je predlog zakona neustrezen, ker je v nasprotju s trenutno veljavno ureditvijo. Hvala.

Predsedujoči, hvala za besedo. Koncesije so oblika privatizacije našega javnega zdravstvenega sistema. 30. TRAK: (AJ) 11.40 (nadaljevanje) Zdravstvena dejavnost, ki se izvaja pod koncesijo je v osnovi gospodarska dejavnost. Gospodarska dejavnost za dobiček, podprta z javnim financiranjem iz javne zdravstvene blagajne. V Levici seveda v tem prepoznavamo zelo hud problem. Enako se je pojavilo tudi na čisto tehničnemu področju ureditve, kako naj podelitve in funkcioniranje koncesij v tej državi sploh deluje. Dolga, dolga leta je bilo to področje praktično brez kakršnekoli regulacije, vladal je popoln teksas. Spomnimo le na enega izmed nekdanjih zdravstvenih ministrov gospoda Bručana iz prve Vlade Janeza Janše, ki je samo v eni noči podelil, podpisal kar 50 koncesij. Pri tem se ni oziral na to, kakšne so dejanske potrebe našega javnega zdravstvenega sistema, kakšne so potrebe pacientov v tej državi, da lahko pridejo do zdravstvene oskrbe kot človekove pravice in ne kot do biznisa, na katerem nekdo kuje dobiček. Podelil jih je zgolj zato, ker jih je lahko, ker je bil povezan, tesno povezan z zdravniškim lobijem. In to je bilo tisto vodilo, ki ga je zasledoval. Šele v zadnjih letih je prišlo do, ne bom rekel, pozitivnih primikov, bom pa rekel poskusov pozitivnih premikov, da se urejanje področja koncesij dejansko spravi v določeno regulativo, k temu pa je botrovalo tudi opozorilo Računskega sodišča, da se je koncesije podeljevalo kar tako, malo čez prst in čez palec, brez, da bi se dejansko upoštevalo interese javnega zdravja in pacientov. Pod nekdanjo zdravstveno ministrico smo, mislim, da je bilo to leta 2017, tako dobili nov poseg v Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je bistveno bolje opredelil, kaj koncesije so oziroma kako naj delujejo in pod kakšnimi pogoji se jih lahko, lahko država izdaja. Med drugimi, se je v temu Zakonu o zdravstveni dejavnosti znašlo, da se koncesije ne morejo podeljevati kar tako za nedoločen čas, ampak, da se lahko podelijo zgolj za 15 let, se pravi, da imajo omejen čas trajanja, kar se nato lahko ponovno podaljša za še nadaljnjih 15 let. Dodatna varovalka, dodaten mehanizem v temu postopku je bil, da mora koncendent, torej država pred podelitvijo koncesije najprej ugotoviti, kakšne so kapacitete javnega zdravstvenega zavoda, ali lahko zdravstvene storitve zagotavlja, ali jih ne more, in šele, če teh kapacitet pri javnih izvajalcih, javnih bolnišnicah, zdravstvenih domovi in tako naprej ni, se postopek podelitve koncesije lahko sproži oziroma po preteku 15 let, da se lahko podaljša. Še ena izmed pridobitev v tem Zakonu o zdravstveni dejavnosti, o katerem govorim, so bili t. i. odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti. Šlo se je za to, da tisti zasebniki oziroma koncesionarji, ki izvajajo zasebniško dejavnost, morajo izkazati, da je vsaj en človek zaposlen za redni delovni čas pri izvajanju te zdravstvene dejavnosti. Konkretno, da ne morejo določeni zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema sočasno ne le delati še kot zasebniki, ampak delajo preko nekega s.p., katerem ni v osnovi nobenega zaposlenega, posege pa po možnosti opravljajo še znotraj javne zdravstvene infrastrukture in imajo zgolj pravne školjke, pravne okvirje, iz katerih lahko izvajajo privatizacijo dejanske zdravstvene dejavnosti. Zasebne, s polno zaposlenim človekom, pa taka firma ne bi imela. v zadnjih nekaj letih smo bili priča kar veliko napadom za ta poseg v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Med drugimi je večkrat prejšnja Vlada Janeza Janše poskušala raztegniti uveljavitev teh odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, seveda, ker je šla na roko najslabši branži zdravnikov dvoživk. Poskušala je tudi določbe odgovornih nosilcev v celoti sploh zavreči iz naše zakonodaje. in iz te enake logike nastopajo z današnjo zakonsko pobudo, ko pravijo, da je v osnovi po 15 letih podaljševanje koncesij potrebno avtomatizirati namesto, da se izpelje celoten postopek, kot bi bilo treba, ugotavljanja, ali javne bolnišnice lahko lahko zagotavljajo določene dejavnosti v sklopu javnega izvajanja ali ne. V Levici bomo seveda temu zakonskemu predlogu zato nasprotovali.

Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Dolge čakalne dobe, pomanjkanje zdravnikov in posledično omejen ter nepravočasen dostop do zdravstvenih storitev so trenutno eden največjih, če ne največji problem našega zdravstva. Kljub velikim besedam in načrtom, celo nekaterim poskusom ureditve zdravstvenega sistema so se čakalne dobe povečale, težave pa le še poglobile. Ovire se začenjajo že na primarni ravni, kar pomeni, da bolniki v obravnavo sploh ne vstopijo, zdravstvo pa nam je s primarnega pobegnilo na sekundarni in terciarni nivo. Na področju koncesij in vodenja zdravstvenih zavodov še vedno vlada popolna zmeda. Predlagani zakon, ki ga je v svojem paketu med drugim vložila največja opozicijska stranka, naslavlja področje podeljevanja koncesij v zdravstvu in naj bi prispeval k zagotavljanju kontinuitete obravnave bolnikov, ki se zdravijo pri koncesionarjih, ter s tem h krepitvi zdravstvenega sistema. A v Poslanski skupini Svoboda menimo ravno nasprotno: predlagana novela vodi k razgradnji javnega zdravstva, na katero pod nobenim pogojem ne smemo in ne bomo pristali. S predlagano spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti bi se namreč pri odločanju o podaljšanju koncesije preverila le realizacija programa v podeljenem obsegu, ne pa tudi, ali še obstaja potreba po podeljeni koncesiji in obstoj dejstva, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določeno z mrežo javne zdravstvene službe. Dejstvo je, da je podelitev koncesije skladno z 42. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti namenjena zagotavljanju zdravstvenega varstva, kadar koncendent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. V tem okviru je državi kot varuhu javnega zdravstvenega sistema pridržana tudi možnost preverjanja, ali pogoji za podelitev koncesije že obstajajo. Ena od temeljnih obveznosti države je namreč vzpostavitev takšnega sistema zdravstvene službe, ki bo sposobna nuditi učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti. Državljani, ki vestno vplačujemo v zdravstveno blagajno, zato upravičeno pričakujemo, da se bodo razpoložljivi viri za zdravje razporedili na način, s katerim bo zagotovljena kar največja kakovost, učinkovitost in odgovornost v zdravstvu. Delovanje organizacij zdravstvenega varstva mora biti takšno, da v največji meri dosega družbene interese, kot so enakopravnost dostopa do storitev, kakovost storitev, skrb za zdravje državljanov ter vzdržano financiranje. Vsega naštetega pa predlagani zakon ne ponuja. Zato se poslanci Gibanja Svoboda pridružujemo mnenju Vlade in menimo, da je predlog škodljiv ter pomeni nadaljevanje spornih poskusov privatizacije zdravstvenega sistema, ki smo jih bili deležni zadnji dve leti.

Lep pozdrav! Leta 2017 sprejeta novela Zakona o zdravstveni dejavnosti je prinesla podeljevanje koncesij le za določen čas, in sicer za 15 let. Najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja se za ponovno podelitev preverita dva kriterija, kakovost in realizacija programa, ter ali je še potreba po podelitvi koncesije. Na podlagi pozitivnega mnenja ZZZS ter pristojne zbornice ali strokovnega združenja se koncesija podaljša še za 15 let. Ta sprememba je eden najbolj škodljivih ukrepov Milojke Kolar Celarc. Zaradi tega se nam konstantno podaljšujejo čakalne vrste in dejstvo je, da nekaterih stvari javni zavodi ne zmorejo. Zato so bile v preteklosti podeljene koncesije, da na ta način pripeljemo zasebna sredstva v javni zdravstveni sistem, kajti koncesionarji so del javnega sistema; razumem, da tega ne more dojeti Levica, ne razumem pa, da nekateri drugi 32. TRAK: (ŠZ) – 11.50 (nadaljevanje) tega ne razumete. Če tega ne bi bilo, namreč koncesionarjev, ki na lastne stroške opremi svojo ambulanto, bi imeli čakalne vrste še precej daljše. In naj spomnim, svoboda je v predvolilni kampanji govorila za takojšnje skrajševanje čakalnih dob in tudi vaš kandidat za ministra je na hiringu takrat še dejal, da je potrebno vključiti vse razpoložljive kapacitete, ki jih v tej državi imamo, ampak zdaj vidimo, da se že umika nazaj in pač se ne upa razpisati novih koncesij na podlagi odredbe vlade, ki je bila že sprejeta glede na analizo kaj potrebujemo in kje potrebujemo. Tudi SD je dejala 30 dni za prvi specialistični pregled in kot rečeno javni zavodi tega ne zmorejo, zato predlagamo, da se podelijo koncesije, ker se je, kot sem rekla z analizo ugotovilo na katerih področjih nam ljudi manjka. To da pa Levica ne razume, da so koncesionarji del javne mreže pa kot rečeno jih ne bomo očitno prepričali, če jih do zdaj nismo uspeli. Koncesionarji so del javnega sistema in za opravljeno delo, poseg, karkoli naredijo dobijo enako plačilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot javni zavod za enako delo. koncesija se podeli, kadar ugotovimo, da zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. V teh dneh smo brali spet, da za ortodonta ljudi naročijo leta 2024, kar veste kaj to pomeni, ko je že trikrat prepozno za karkoli urediti in podobno. In ravno te koncesije, ker v enih delih Slovenije sploh nimamo ortodontov recimo se ne bodo podelile koncesije in bo tukaj še vedno primanjkljaj in ljudje ne bodo dobili ustrezne oskrbe, ki bi jo morali, ker vsak dan, torej vsak mesec plačujejo zdravstveno zavarovanje. Tako z novelo predlagamo, da se v primeru odločanja podaljšanja koncesije preveri le realizacijo programa v podeljenem obsegu, ne preverja pa se ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije in ob obstoju dejstva, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. V Poslanski skupini SDS bomo predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti podprli. Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati, bo predstavila gospa Iva Dimic. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik Državnega zbora. Spoštovane kolegice in kolegi. Dejstvo je, da obstoječi zdravstveni sistem ne odgovarja več potrebam sodobne družbe, tako na organizacijski ravni, kot tudi glede načina samega financiranja, zato ga je potrebno posodobiti. V Novi Sloveniji zagovarjamo javni zdravstveni sistem, ki temelji na solidarnosti in preglednosti. Zastareli model monopolnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer se denar zavarovancev plansko razporeja izvajalcem zdravstvenih storitev, se je še posebno v času koronakrize izkazal za neučinkovitega. Podpiramo regulirano konkurenčnost na vseh področjih zdravstvenega sistema. sodoben koncept zdravstvenega varstva mora temeljiti na kakovosti in varnosti za uporabnike zdravstvenega sistema. Postavlja v ospredje zdravje in izpodriva bolezen kot izhodišče. Za merilo naj sistem zdravstvenega varstva služijo evropski standardi in evropski primerljivi sistemi. V Novi Sloveniji zagovarjamo široko, enakomerno dostopno mrežo primarnega zdravstva, s prosto izbiro zdravnika oziroma izvajalca zdravstvenih storitev. Zagovarjamo preglednost porabe javnih sredstev v zdravstvu, da bomo lahko tudi v prihodnosti zaposlili usposobljen kader, moramo izboljšati privlačnost poklica, negovalnega in drugega zdravstvenega osebja. Ljudje, ki skrbijo za druge si zaslužijo, da jih cenimo in njihovo delo tudi ustrezno vrednotimo. Podpiramo vlaganje zasebnikov v zdravstveno infrastrukturo, ki 33. TRAK: (NB) – 11.55 (Nadaljevanje) na ta način znižuje materialne stroške države, omogoča večjo in kakovostnejšo ponudbo storitev, krajše čakalne vrste ter enakomernejšo dostopnost. Ločiti moramo med delom koncesionarjev v javni službi in delom čistih zasebnikov brez koncesije, ki omogočajo samoplačniške in nadstandardne zdravstvene storitve. Z današnjo spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti se predlaga, da bi se v primeru odločanja o podaljšanju koncesije preverila le realizacija programa v podeljenem obsegu, ne bi pa se več preverjalo ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije. Naj spomnim, da se od leta 2017, ko je bila sprejeta sprememba Zakona o zdravstveni dejavnosti, koncesije podeljuje za 15 let. Razumemo namen predlagatelja, da se koncesionarjem zagotovi predvidljivost pri srednjeročnih in dolgoročnih investicijah, in da se tudi pacientom zagotavlja kontinuiteta izvajanja storitev, predvsem kroničnim bolnikom. Vendar pa menimo, da način na katerega so se odločili to doseči, ni ustrezno zastavljen, kar je možno v nadaljnjem zakonodajnem postopku rešitve še dodelati, predlogu zakona zato ne bomo nasprotovali.

Hvala lepa podpredsednik za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! V paketu zakonov, ki jih sedanja opozicija imenuje kot roka sodelovanja, je tudi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predlagatelji, Poslanska skupina SDS zapišejo, da bi bilo potrebno na novo definirati podeljevanje koncesij za opravljanje zdravstvenih storitev, a kaj pravzaprav zakonski predlog prinaša. Leta 2017 so bile sprejete spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so na novo definirale podeljevanje koncesij za opravljanje zdravstvenih storitev. Rešitev, ki je bila takrat sprejeta, je definirala, da se koncesije podeljujejo le za določen čas in sicer za obdobje 15. let. V primeru podaljšanja pa mora koncendent preveriti izpolnjevanje kriterijev kakovosti in realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstaja potreba po podelitvi koncesije. Če ugotovi, da so izpolnjeni našteti pogoji na podlagi pozitivnega mnenja zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pristojne zbornice ali strokovnega združenja, se koncesija podaljša še enkrat za obdobje 15. let. Predlagatelj v uvodu tudi zapiše, da se je takšen sistem izkazal za neučinkovitega, ter da moti nemoteno delovanje javne zdravstvene mreže in dostopa pacientov do zdravstvene obravnave. Da bi se nastalo situacijo rešilo enostavno predlagajo, da se v primeru odločanja, podaljšanja koncesije preveri le realizacijo programa v podeljenem obsegu, ne preverja pa se ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije ali ob obstoju dejstva, da je javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. pravijo tudi, da se s sprjemom predlagane spremembe zagotavlja kontinuiteta obravnave bolnikov ter varnost pri investicijah koncesionarjev. Socialni demokrati nismo nikoli avtomatično nasprotovali rešitvam, ki so šle v smeri, da koncesionarji pomagajo javni zdravstveni mreži, saj se še kako dobro zavedamo, da s svojim delom in sodelovanjem v javni mreži dopolnjujejo velik del k temu, da lahko državljanke in državljani dobijo dobro ter kvalitetno zdravstveno storitev. Poslanski skupini SD menimo, da je absolutno potrebno v zakonu obdržati določbo, da je v primeru podaljšanja koncesije potrebno preveriti ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije. V prejšnjih mandatih in tudi danes zagovarjamo, da je potrebno najprej zapolniti vse kapacitete v javnih zdravstvenih ustanovah ter programih in šele nato iskati rešitve pri koncesionarjih ali pa tudi pri privatnih izvajalcih.

Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej je želela predlagateljica. Izvoli, Jelka Godec. Najlepša hvala. Glede na stališča je treba nekaj povedati. Da ne govorimo o tem, o prvi podelitvi koncesije, ampak govorimo o tem, da po 15-letni omejitvi, ki ga je sprejela Milojka Kolar Celarc oziroma takratni Državni zbor, da ni potrebno več ugotavljati ali je še potreba oziroma tega dela javnega zdravstvenega zavoda, ali javni zdravstveni zavod lahko to izvaja. Ko se podeljuje prvič koncesija, s tem nima nihče problemov, mislim, da ne. In se strinjamo s tem, da se najprej pogleda v javni mreži oziroma v zdravstvenem domu. Če ta nima kadrovskih možnosti ali drugih možnosti, se podeli koncesija. Govorimo o tem, da po 15 letih, ko ti imaš koncesijo, ko imaš toliko in toliko pacientov, ki jih imaš naročene tudi za naprej, da se potem ponovno preverja ali javni zdravstveni zavod, zdravstveni dom, če povem kar konkretno, spet reče, ja, mi lahko ali ne moremo. Kaj se dogaja v praksi? To pomeni, da tisti ljudje, ki hodijo zdaj k temu koncesionarju, ki mu po 15 letih poteče koncesija, bodo morali iti k drugemu zdravniku. Dogaja se pa še nekaj, da zdravstveni domovi želijo ohraniti svoj monopol, želijo ohranjati programe zato, da dobijo denar. Na koncu tega programa ne izvedejo oziroma ne začnejo izvajati in rečejo in rečejo »Ja, prej smo mislili,« dajo rdečo luč za koncesionarja, na koncu se zgodi, da nimajo ne materialnih ne kadrovskih pogojev. In poznam primer, ko ko bo koncesija za fizioterapijo v bistvu končala zaradi upokojitve, zdravstveni dom nima možnosti, nima jih, ker bi morala narediti vse na novo,

da so notri stavki, ki jih je imela Milojka Kolar Celarc ravno na to temo 15-ih let, ravno na to temo. Prav smešno, dobesedno isti uradniki so prišli zdaj nazaj in vam pišejo ta mnenja. In sicer pravijo, da sploh ni problem, da je koncesija za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, češ da ker mi smo takrat razpravljali tudi o tem, da je negotovost pri investicijah, ker če ti nekdo reče »15 let lahko imaš koncesijo,« kdo bo šel v prenovo, kdo bo šel v investicije, kdo bo šel v izobraževanje kadrov za 15 let, če čez 15 let ni rečeno, da boš nadaljeval z delom, in tukaj piše, da očitek o negotovosti pri investicijah je odveč, saj je doba, za katero se podeli koncesija, ustrezno dolga. Pa lepo vas prosim. Za 15 let boš kupil ultrazvočne aparate, ne vem kaj vse, potem ti pa rečejo po 15 letih ne, hvala lepa. Smešno. In pravim, da po 15 letih, ko ti imaš koncesijo, če delaš dobro, če narediš vse programe, bom rekla, vse je kvalitetno izvedeno, zakaj ponovna presoja, če ti si tukaj, delaš to, imaš, ne vem, 2 tisoč pacientov ali več, zdaj spet vprašate zdravstveni dom ali bi pa mogoče oni lahko to izvajali? Zakaj paciente zdaj iz točke a v točko b k novemu zdravniku, nove preiskave, ker vsak zdravnik, ko prideš ti k njemu, te da na novo eno in isto preiskavo spet po možnosti, da ja vidi, če to vse drži. Zakaj to? Če Zavod za zdravstveno zavarovanje da pozitivno mnenje, če da Zdravniška zbornica pozitivno mnenje, če s s koncesijo ni bilo nobenih pripomb, nobenih, bom rekla, pritožb takšnih in drugačnih na tale urad za pacientove pravice nikjer, zakaj za boga se mu to ne podaljša na podlagi pozitivnega mnenja in dovoljenja ZZZS-ja in Zdravniške zbornice in tako naprej? Zakaj ponovno ta presoja? Ko gre, še enkrat, za prvo podeljevanje definitivno, se vpraša zdravstveni dom »Lahko? Ne morete? Ne morete? Okej, koncesija«.

Ali seveda drži to, kar je rekla kolegica, torej, da zadnji dve leti drvimo v privatizacijo zdravstvenega sistema. V mediju navajajo takole: »Zanimivo je, da želi sedanja Vlada, ki je napovedala strogo ločitev javnega in zasebnega zdravstva, pri svojem projektu skrajševanja čakalnih dob postaviti manj omejitev za delo zdravnikov pri zasebniku kot prejšnja. Vlada Janeza Janše je določila, da zdravnik, ki je za polni delovni čas zaposlen v javnem zavodu, ne sme opravljati storitev za skrajševanje čakalnih dob pri nobenem zasebniku. Po aktualnem predlogu,« govorimo o predlogu interventnega zakona, ki ga napovedujete in v bistvu že zamujate, »pa bi ta omejitev veljala samo za delo pri zasebniku brez koncesije, medtem ko bi zdravnik, zaposlen v javnem sektorju, lahko skrajševal čakalne dobe pri koncesionarju.« Zdaj mi pa povejte, ali drvimo, ali smo drveli ali bomo zdajle drveli v privatizacijo, ker v privatizacijo drvimo takrat, ko slabšamo javne zavode in ljudje hodijo k zasebnikom. To je divja privatizacija. To je privatizacija. Zdaj pa, državni sekretar, jaz bi vas lepo prosila, če lahko odgovorite o teh vaših namerah v interventnem zakonu. Hvala. Hvala.